Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 17. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam! s****prekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.** Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja, gospodu Radu Gladku. Izvoli. **RADO Spoštovani podpredsednik! Žal ne morem pozdraviti predstavnika Vlade, očitno očitno se jim ne zdi vredno obravnavati te teme. Kolegice in kolegi! Vlada dr. Roberta Goloba je spomladi letos sprejela predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki ga je nato sprejel Državni zbor. Minister za delo Luka Mesec je pojasnjeval, da je glavni namen zakona ustaviti kriminalno izkoriščanje delavcev. Delodajalske organizacije so med usklajevanjem v okviru Ekonomsko-socialnega sveta opozarjale na posebnosti posameznih poklicev oziroma načinov dela in pričakovale, da se te posebnosti uredijo s podzakonskimi akti. Med obravnavo zakona v Državnem zboru smo vsi poslanci izkazali strinjanje s potrebo, da se z ustreznim zakonom uredi to področje in onemogoči zlorabe. Poslanci opozicije pa smo opozarjali na določene neživljenjske obveznosti, ki jih zakon določa in so se v praksi izkazale za upravičene. Zakon je stopil v veljavo 20. novembra in vzbudil veliko zanimanje medijev ter povzročil negativne odzive zaposlenih in delodajalcev. Že pred izvedbenim datumom zakona se je v javnosti pojavljalo veliko vprašanj o njegovi življenjskosti. Pomisleke so izražali delodajalci in zaposleni, predstavniki različnih podjetij so opozarjali na neizvedljivost predlaganega načina evidentiranja, ponudniki programskih rešitev pa so opažali enormen porast povpraševanja po rešitvah za evidenco delovnega časa. V Državnem zboru smo že takrat obravnavali Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki smo ga vložili v Slovenski demokratski stranki. Kljub temu, da so nestrinjanje z veljavnim zakonom izrazili tudi predstavniki Vlade, kot na primer ministra Han in Boštjančič, kakor tudi prvi med ministri, predsednik Vlade dr. Golob, ste poslanke in poslanci koalicije predlog zakona obakrat zavrnili. Različne poklicne skupine še naprej opozarjajo na nepotrebno potrato delovnega časa za vodenje evidenc, dodatne stroške za nadgradnjo in vzpostavljanje sistemov za nadzor delovnega časa ter določene obveznosti iz naslova evidenc, ki so v praksi praktično neizvedljive. panogi gostinstva in turizma poudarjajo, da so veljavne obveznosti iz naslova štempljanja pri njih neizvedljive, zaznavajo pa tudi upad prometa. Eno od podjetij, ki je bilo javno izpostavljeno kot kršitelj, pa nadaljuje z dejavnostjo in je še vedno prejemnik državnih subvencij. Ministrstvo za zunanje zadeve je priznalo, da ne vpisujejo resničnih podatkov o odmorih in delovnem času, temveč vpisujejo podatke avtomatično, da torej le zadostijo zakonu. Še en primer, ko vladne institucije kršijo lasten zakon, po drugi strani pa zahtevajo, da se ga gospodarstvo drži. Vlada pa se na kritike ni odzivala, na ministrstvu za delo so brali maile, ki so jim jih pošiljali nezadovoljni delavci in delodajalci, in čakali, da skupaj s sindikati in delodajalci najdejo rešitve. Neodvisne inšpektorje pa Vlada še naprej poziva, naj ne ukrepajo po novem zakonu. Očitno pa so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti le spregledali, da so naredili napako. Za petek, 1. marca, je bil sklican sestanek na temo predlogov sprememb zakona, ker pa je večina deležnikov štempljala dopust, je bil sestanek odpovedan. Nov termin sestanka naj bi bil jutri. In kaj po dostopnih informacijah predlaga Meščevo ministrstvo? Glede beleženja odmora pravi: »Takšen ukrep bi bil sicer primeren ter potreben z vidika zasledovanja cilja, ne bi pa bil sorazmeren v luči administrativne obremenitve delodajalcev in delavcev.« Beleženja odmora torej po novem naj ne bi bilo. Drugi popravek, ki ga predlaga ministrstvo, naj bi bil, da sicer zakon o evidencah velja, razen če ni drugače. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se vsebina zakona lahko uredi tudi drugače, kot ureja zakon. Še en strel v koleno te vlade. Se sploh zavedate, kaj pomeni odpiranje kolektivnih pogodb zaradi vaših neživljenjskih zakonov? Potem pa se čudite, da je stavkajočih skupin javnega sektorja vsak dan več. V Slovenski demokratski stranki ponujamo enostavno rešitev. Bistvo predloga zakona, ki je ponovno pred vami, je črtanje členov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki urejajo evidentiranje delovnega časa. Na ta način se obveznosti delodajalcev in delojemalcev postavijo v čas pred sprejetjem zadnje novele zakona. S podporo zakonu ne boste povzročili nikakršne škode proračunu, boste pa preprečili nadaljnjo škodo, ki jo zakon povzroča slovenskemu gospodarstvu. Decembra sem stališče predlagatelja zaključil z upanjem, da Rado ne bo v tretje stal tu pred vami in da star pregovor, ki pravi, v tretje gre rado, res drži. Žal še v tretje stojim pred vami, upanja, da pregovor res drži, pa žal nimam veliko. Še naprej vas namreč žene moto, samo da ni Janša oziroma SDS, pa tudi če gre država v maloro. Hvala. Hvala. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade, gospodu Dan Juvanu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvoli. **DAN JUVAN (državni sekretar MDDSZ):** Dejstvo je, da imamo v Sloveniji težave na področju spoštovanja pravil v zvezi z delovnim časom ter odmori in počitki. To dejstvo izpričujejo vsakoletna poročila Inšpektorata Republike Slovenije za delo, objavljena na spletni strani inšpektorata. Od leta 2017 naprej poročila inšpektorata vsebujejo novo poglavje Predlogi za spremembo zakonodaje in od takrat naprej IRSD v vseh svojih poročilih navaja, citiram: »Nadalje menimo, da bi bilo nujno Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti spremeniti tako, da bi določili, da se v evidenco o izrabi delovnega časa dnevno vpisuje tudi čas prihoda in odhoda delavca na delo, saj je drugače oteženo oziroma onemogočeno ugotavljanje zagotavljanja prisotnosti na delu, počitkov, nočnega dela in podobno.« Pomembno je tudi upoštevanje leta 2003 sprejete direktive o določenih vidikih organizacije delovnega časa, ki državam članicam nalaga sprejetje ukrepov, ki bodo delavcem zagotovili minimalni čas dnevnega počitka, tedenskega počitka in letnega dopusta, odmore in najdaljši tedenski delovni čas. Sodba Evropskega sodišča v zvezi z uresničevanjem te direktive pa je leta 2019 jasno določila, da morajo države članice delodajalcem naložiti obveznost, da morajo vzpostaviti objektiven, zanesljiv in dostopen sistem, s katerim je mogoče evidentirati dnevni delovni čas, ki ga opravi vsak delavec. Dodajam, da odsotnost podatka o uri prihoda delavca na delo in uri odhoda z dela onemogoča ustrezen nadzor v zvezi s počitki in odmori med delovnim časom, na kar že vrsto let opozarja Inšpektorat za delo. Posledično je kršitve na tem področju težko ugotavljati in odpravljati, kar ima seveda resne posledice za fizično in psihično zdravje delavcev, pa tudi njihovih družin. Razmerje med delovnim časom in prostim časom je namreč izjemno pomemben element kakovosti življenja, zato naša prizadevanja po zmanjšanju kršitev na tem področju niso namenjena nagajanju delodajalcem, ampak zagotovitvi osnovnih delavskih in človekovih pravic. Zaradi vsega navedenega se je leta 2019 začel proces iskanja konsenza za določene spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe so se pripravljale med Šarčevo in Janševo vlado, ta vlada je proces končala tako, da je v soglasju s socialnimi partnerji, to pomeni ob zavestnem strinjanju delodajalske strani, zakon tudi predlagala Državnemu zboru. Ob vseh mitologijah in konstruktih glede evidentiranja čik pavz in odhodov na stranišče, ki so se pojavili ob sprejetju zakona, mi dovolite, da pojasnim še eno zmotno prepričanje. Štempljanje pomeni obveznost realno časovnega evidentiranja delovnega časa. To bi pomenilo obveznost delavca, da ob prihodu zapiše uro prihoda in ob odhodu uro odhoda. Zakon tega ne določa. Popolnoma enako kot velja od leta 2006 zakon določa obveznost dnevnega evidentiranja, to pomeni enkrat na dan, veljavni zakon določa, da se mora veljavni zakon določa, da se mora enkrat v dnevu v evidenco namesto števila opravljenih ur vpisati uro prihoda in uro odhoda. V praksi to pomeni en pomišljaj in eno številko več. Drži tudi, da je zakon predpisal beleženje izrabe pravice do odmora med delovnim časom ter beleženje ur nočnega, nedeljskega, prazničnega dela in dela v drugih posebnih pogojih ter navedbo referenčnega obdobja, kar je na eni strani pomembno za zagotavljanje pravice do kompenzacije za delo v takih pogojih ter za izravnavo presežkov in posledično za plačilo nadurnega dela na drugi strani. A družba očitno ni pripravljena na tako radikalne spremembe. Med zaposlenimi v bolj svobodnih poklicih ni dovolj solidarnosti z delavci, pri katerih obstaja visoko tveganje za kršitve glede pravil delovnega časa. Delodajalci pa so navkljub prvotno podanemu soglasju očitno ugotovili, da bi bolj jasno evidentiranje delovnega časa povečalo stroške dela. Vlada je zato obljubila, da bo zakon od uveljavitve dalje tri mesece testirala in sprejemala pripombe glede njegovega izvajanja. Ob poteku treh mesecev, to je bilo 20. 2. 2024, se je minister za delo sestal s predstavniki sindikalne in delodajalske strani, kjer je vsaka stran podala svoje zahteve in pripombe glede izvajanja zakona, ministrstvo pa je že pripravilo nekatere popravke. Jutri bo na ministrstvu znova potekal sestanek vladne, sindikalne in delodajalske strani s ciljem, da poiščemo rešitev, ki bo sprejemljiva za vse tri strani. Zato predlagam, da današnji predlog zavrnemo in upoštevamo rešitev, ki bo dogovorjena s socialnimi partnerji. Hvala. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Milan Jakopovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvoli. hvala lepa za besedo. Ne glede na vse, kar je bilo od uvedbe novele Zakona o evidencah lani marca do danes izrečeno, dobesedno tudi zmetano v koalicijo, tudi laži, podtikanja, izmišljotine in tako naprej glede te uvedbe dodatnega evidentiranja, upam, da se lahko vsi strinjamo vsaj pri eni stvari, da se temeljne delavske pravice glede delovnega časa v praksi ne spoštujejo. Lani marca sprejeti zakon bolj jasno določa, kaj je treba beležiti, da bodo evidence delovnega časa bolj verodostojne, na osnovi katerih bo lahko delovni inšpektor ugotovil, ali je prišlo do kršitev pravic iz naslova delovnega razmerja. Pomembno je poudariti, da so novelo zakona, ki je bila sprejeta, pripravljale tri vlade, tudi prejšnja pod vodstvom SDS, in naj spomnim, da je novela iz lanskega marca pridobila soglasje na Ekonomsko-socialnem svetu s strani vseh socialnih partnerjev, tudi delodajalskih organizacij. Tisti, ki danes skoraj mesečno vlagajo predloge za odpravo tega zakona in ki poudarjajo, da je ta koalicija sprejela prezahtevne birokratske ovire, celo neizvedljive ukrepe, tisti, ki s poetičnimi vložki trdijo, da bo uveljavitev zakona zadušila že ohlajajoče slovensko gospodarstvo, so torej tisti, ki so se s tem istim gospodarstvom takrat dogovorili o primernosti teh ukrepov. A če se vrnem na začetek, zakaj so nastale te spremembe. Zato, ker je Inšpektorat Republike Slovenije za delo v svojih poročilih leta in leta opozarjal, da so potrebne spremembe zakona, ker je evidentiranje delovnega časa urejeno pomanjkljivo. Zaradi tega inšpektorji niso mogli ustrezno ugotavljati kršitev in zagotoviti, da bi se delavkam in delavcem plačalo vse tiste ure, ki jih dejansko opravijo. Žal lahko tudi ob tem ugotovimo, da kot družba še vedno nismo dovolj napredovali, se dovolj naučili iz preteklih napak, da bi danes z gotovostjo lahko trdili, da je solidarnost eno od temeljnih načel našega delovanja. Vsaj zdi se, da je ne glede na vse kršitve, ne glede na vse grozljive zgodbe, ki pridejo do nas in so seveda le vrh ledene gore, ob evidentaciji delovnega časa še vedno očitno pretežko in problematično vpisati dodatno številko k že obstoječi. Ugotovimo lahko, da v resnici ne gre za prezahtevne birokratske ovire, tudi ne za uničevanje gospodarstva, gre predvsem za to, da smo v družbi, v kateri sta nagrajeni individualnost in tekmovalnost, kar je jasno ob vsakokratni obravnavi, postali neobčutljivi. Sistem, v katerem večino stvari narekuje ekonomska učinkovitost, kjer je logična posledica tudi izkoriščanje, nas ob poskusih preprečevanja kršitev vedno znova sili k izbiri najlažje poti, ki prevečkrat ni učinkovita, četudi bi z malce daljšo, a v osnovi neproblematično potjo onemogočili izkoriščanje sodelavcev. Za konec naj omenim še, da se ministrstvo za delo tudi na podlagi analize odzivov usklajuje z vsemi deležniki in se bo o spremembah, če za to obstajajo razlogi, najprej in predvsem poskušalo dogovoriti s soglasjem vseh socialnih partnerjev. Zaradi vsega navedenega smo v Poslanski skupini Levica prepričani, da tudi tokratni predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Gospa Sandra Gazinkovski bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvoli. Hvala lepa. Albert Einstein je nekoč dejal: »Definicija norosti je delati vedno znova iste stvari in pričakovati drugačne rezultate.« Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki ga predlagajo kolegi iz vrst SDS, ki ga danes spet obravnavamo, je v skladu s citatom enega največjih fizikov v zgodovini človeštva popoln empirični dokaz norosti največje opozicijske stranke. V stališču bom nanizala nekaj argumentov, zaradi katerih v Poslanski skupini Svoboda menimo, da je obstoječi zakon, ki ga je ta zbor sprejel, smiseln z vidika zaščite pravic zaposlenih, kar je mimogrede tako ustavna pravica vsakega zaposlenega kot tudi dolžnost države. Prvič, zaščita delavcev. Uvedba preglednih sistemov za prijavo prisotnosti delavcev lahko ščiti pravice zaposlenih. Zagotavlja, da zaposleni niso izkoriščani z neplačanimi nadurami ali prisilnim delom. Drugič, pošteno plačilo. Natančna evidenca prisotnosti olajša pošteno plačilo za zaposlene. To je še posebej pomembno v panogah, kjer so plače vezane na opravljene ure. Tretjič, zdravje in varnost. Spremljanje prisotnosti zaposlenih pomaga pri zagotavljanju varnosti na delovnem mestu. V izrednih razmerah je lahko vedenje, kdo je prisoten, ključnega pomena za evakuacijo in odgovornost. Četrtič, učinkovitost. Pregledni sistemi prisotnosti lahko privedejo do večje učinkovitosti pri upravljanju delovnega toka. Delodajalci lahko bolje razporedijo sredstva in načrtujejo naloge, če imajo natančne podatke o prisotnosti zaposlenih. In petič, skladnost s pravnimi predpisi. Podjetjem pomaga pri izpolnjevanju delovne zakonodaje in predpisov glede delovnega časa in pogojev. To zmanjša tveganje pravnih sporov in kazni. Če torej pogledamo dejstva. Vladna novela je naslovila težave, ki so bile pri izvajanju zakona zaznane v praksi, prav tako pa je sledila pozivu Inšpektorata za delo k uvedbi sprememb, ki bodo zagotavljale učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem določb, ki urejajo delovni čas. Zagotovo se lahko strinjamo, da mora vsak zaposleni prejeti ustrezno plačilo za vso opravljeno delo. S tega vidika je ključnega pomena, da je delavcu omogočen dostop do evidence, gre namreč nenazadnje za dokazilo, na katero se delavec lahko sklicuje, če za opravljene ure dela ne prejema ustreznega plačila ali mu ni zagotovljena pravica do odmora in počitka. Spoštovanje določb o delovnem času je namreč pomembno tako z vidika pravilnega obračuna plače kot tudi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Pristojno ministrstvo je tri mesece aktivno spremljalo izvajanje veljavne novele in v tem okviru tudi sprejemalo pripombe glede težav oziroma nezmožnosti v zvezi z izvajanjem zakona. MDDSZ je ob uveljavitvi sprememb pripravilo priporočila, odgovore na pogosta vprašanja, ki so bila objavljena na spletu, in organiziralo več strokovnih svetovanj glede uporabe novele zakona v praksi. Da ni nikakršne želje kogar koli kaznovati, je dovolj povedno že dejstvo, da je Inšpektorat za delo nadzor nad evidentiranjem zamaknil na leto 2024, in to z namenom, da bodo delodajalci lahko uspešno prenesli novosti v prakso. Na inšpektoratu so tudi poudarili, da bodo pri nadzoru upoštevali test sorazmernosti in za prepoznane majhne kršitve izrekli le opomin. V primeru zaznanih sistematičnih oziroma dalj časa trajajočih kršitev delavskih pravic pa bodo ukrepi temu primerni. Če pustimo ob strani namerno izkrivljanje podobe famoznega zakona o štempljanju, v resnici pri obveznosti beleženja delovnega časa ne gre za novost. Novost ni niti to, da je za delavca evidenco treba voditi dnevno. Večino podatkov, ki jih je po novem treba voditi v evidencah, smo imeli namreč že prej. Glavna novost je dnevno vpisovanje točnega prihoda in odhoda z dela ter izraba in obseg odmora med delovnim časom. Vsak delodajalec lahko sam svobodno izbira način vodenja evidence. Obvezno elektronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa pa je obvezno le za kršitelje, pri čemer obveznost traja dve leti. Namen veljavnih zakonskih rešitev torej nikakor ni omejevanje svobode ali sledenje zaposlenim, bistven namen je zaščita delavcev in zaščita plačila za opravljeno delo. skupini Svoboda še vedno menimo, da ni nobene potrebe po spremembah zakona, sploh ne na način, kot ga predlagajo v SDS. Na podlagi trimesečnega spremljanja izvajanja zakona MDDSZ s socialnimi partnerji pripravlja spremembe zakona v skladu z ugotovitvami, ki jih je ministrstvo pridobilo od uveljavitve zakona. Skladno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi v zadnjih mesecih spremljanja izvajanja zakona pa bo ministrstvo pripravilo novelo, kjer bo zaznane praktične izzive tudi odpravilo. Vlada že od samega začetka priprave sprememb tega zakona želi poskrbeti za dva ključna cilja, da se birokratizacijo oziroma evidentiranje tam, kjer to res ni potrebno, ustrezno prilagodi in da se tam, kjer se pojavljajo kršitve, le-te preprečijo. To ravnotežje pa bo Vlada, kot je v tem tednu pojasnil predsednik Vlade dr. Robert Golob, iskala na podlagi konkretne strokovne analize, ki bo zaključena v kratkem. Spoštovani! Kot že rečeno, poslanke in poslanci Svobode ne vidimo nobene potrebe po spremembah zakona, kot jih predlagajo v SDS, zato bomo enotno glasovali proti nadaljnji obravnavi njihovega zakonskega predloga. Stalno ponavljajoča mantra, zlasti s strani kolegov iz opozicije, da je zakon nastal enostransko, pri čemer je bil soglasno potrjen na ESS in ni dobil veta Državnega sveta, pa ni nič drugega kot namerno zavajanje ljudi. KRIVEC:** Hvala. Gospa Anja Bah Žibert bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Spoštovani vsi! Naj začnem z retoričnim vprašanjem. Državni sekretar, ste bili včeraj na malici oziroma kosilu? Je trajala 30 minut? Ste si dobro odredili čas? Se vašemu nadrejenemu, torej ministru Mescu, podatek, kdaj natančno ste imeli čas za kosilo oziroma malico, zdi ključnega oziroma odločilnega pomena, ko gre za opravljanje vašega dela? Je glede na naravo vašega dela kaj takega sploh mogoče? Trdim, da ne, sicer bi v Državnem zboru gotovo ministra Mesca večkrat videli, pa vidimo predvsem vas. Seveda ne, ker nenazadnje dobro veste, da v tem ni nobene dodane vrednosti. Nenazadnje ste iz Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti sebe in tudi ostale funkcionarje dobesedno izpustili. Naj tako uvodoma poudarim, da smo, kot smo napovedali in obljubili državljanom, predlog sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v SDS vložili ponovno z enim samim razlogom, da Vlado in koalicijo čim prej sreča pamet in zakon popravita oziroma vrneta v prvotno stanje. Torej, v Slovenski demokratski stranki želimo, da se čim prej popravijo nerazumljive in škodljive zakonske spremembe, ki so danes vsem poznane kot obvezno štempljanje. Spremembe, ki ste jih uzakonili, niso znanilec nobenih sodobnih in v prihodnost usmerjenih sprememb delovne zakonodaje. Danes, ko se napredne družbe ukvarjajo s tem in spodbujajo nove oblike dela, ki prinašajo tudi več zaupanja med delodajalci in delojemalci, ena takšnih je bila tudi uvedba dela na domu v času Janševe vlade, v današnjem času pa vlada uvaja zastarele, zatohle in preživete spremembe, ki posegajo pravzaprav v že pridobljene svoboščine. V delovno zakonodajo ste vpeljali nezadovoljstvo in nepotrebna sumničenja in oblike nadzora, ki na področju dela ne izboljšujejo položaja, ampak ga poslabšujejo. Spoštovani, to počnete v času, ko vsak uspešen podjetnik ve, da za uspeh in napredek podjetja potrebuje zadovoljnega in primerno in primerno nagrajenega delavca, da se dodana vrednost delavca prepozna po kakovosti opravljenega dela, ki je tudi plod dobrega počutja na delovnem mestu, in ne na podlagi časa, ki ga preživi tam, ter popolnega nadzora, ki spominja pravzaprav na nek kaznovalni ukrep. obveznosti štempljanja, ki ste ga vladni predstavniki pred letom dni želeli z manipulacijo predstaviti kot ukrep za zaščito delavcev, vam ni uspel. Ni vam uspel, ker temu niso nasedli ne delojemalci in ne delodajalci, tudi zato ne, ker ste že takrat poskušali iz zakona izvzeti izbrance, vendar ste na koncu zaradi pritiska vendarle klonili. Kritike so vse glasnejše, saj je zakon prinesel nove obremenitve in težave, saj onemogoča, da bi zaposleni, tako kot do sedaj, prosto regulirali svoj delovni čas in pri tem opravili vse obveznosti, kot so jih do sedaj. Znova je treba poudariti, da je moral delodajalec že pred uveljavitvijo sprememb tega zakona voditi evidenco o izrabi delovnega časa, v katero se dnevno vpisuje podatke o številu opravljenih ur dela za posameznega delavca, morebitno nadurno delo, število neopravljenih ur, za katere se plačuje nadomestilo, in da to ostaja tudi sedaj nespremenjeno. Po prepričanju velike večine to nekje tudi zadostuje. Uvedba obveznega štempljanja pa je čisto nekaj drugega, povsem ignorira nove, drugačne oblike poklicev in načine opravljanja dela ter nas potiska v dodatno nekonkurenčnost. Vse to počnete, spoštovani, ob zaskrbljujočem podatku, da slovenska podjetja odpirajo svoje podružnice v tujini, ker zaradi drastično višjih prispevkov in nepotrebne birokracije v Sloveniji niso več konkurenčna. Na ta način se izgublja okoli 150 milijonov evrov. Spoštovani, od česa bomo živeli? Od česa bo funkcionirala naša država? Kako bo lahko deloval javni sektor? Kdaj vam bo vendar jasno, da gospodarstvo oziroma podjetja niso del problema, ampak ključni del rešitve za vse nas? Celo v koalicijskih razpravah smo poslušali, da so problemi, ko govorimo o štempljanju, tako na eni strani pri delodajalcih in na drugi strani pri delojemalcih. Kdo, razen vas samih, spoštovani, v tej državi še ni problem? Celo v koalicijskih razpravah smo poslušali, da so problem tako delodajalci, ki izkoriščajo delavce, kot delavci, ki naj bi bili izkoriščeni. Torej, imamo en sam velik problem. Namesto stimulativnega poslovnega okolja, ki bi se rezultiralo v boljših plačah in kakovostnejših pogojih dela, Vlada ponudi nov birokratski ukrep, ki je popolnoma nepotreben. Na to so vas opozorili tudi v Delavski svetovalnici. Da se mora po novem za vse, ne glede na poklic oziroma način dela, v evidenco o izrabi delovnega časa vpisovati podatke o času prihoda in odhoda na delo, izrabi in obsegu odmora med delovnim časom, zavedene opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času, opravljene urah v posebnih pogojih dela, je čista neumnost in skregano z zdravo pametjo, še toliko bolj povsod tam, kjer delo poteka kvalitetno in brez težav in je delovni čas stvar dogovora med delodajalcem in delavcem. Gospodarske in kmetijske zbornice, različna združenja in tudi delodajalci zaradi vse večjih pritiskov in oteženih pogojev za gospodarstvo, ki jih izvaja vlada, upravičeno menijo, da ta ne razume vloge in vrednosti gospodarstva v družbenem sistemu in je pravzaprav ne skrbi njegova usoda. Sprejeta vladna novela o obveznem štempljanju zagotovo ne bo rešila problema tam, kjer do kršitev res prihaja. Obnašanje vlade, da smo vsi neko podjetje Marinblu, zaradi katerega se morajo sedaj obvezno štempljati vsi, pa kaže na to, da smo še vedno na nivoju tistega, da je gospodarstvo eden od notranjih sovražnikov. Argument, da sprememba prinaša učinkovitejši nadzor Inšpektorata za delo, se razblini takoj, ko pridemo do podatkov, ki kažejo, da se je vlada lotila problema problema povsem na napačni strani, kajti to se mi zdi ključno pri vsej zadevi. Še naprej se bodo kršitelji v kar 80 do 90 % primerov pritoževali zoper ugotovitve inšpektorata oziroma na izrečene globe in zahtevali sodno varstvo. Postopki bodo še naprej dolgi, sodišča bodo tudi poslej kršiteljem izrekala milejše ukrepe, ki po navadi niti niso več globe, ampak samo še opomini ali celo preklici. Če pa jim že izrečejo to globo, pa se nato lahko zgodi, da namesto plačila podjetje raje odide odide oziroma se odloči za izbris ali najde kakšno drugo rešitev za izhod v sili. Vendar pa očitno ti naši predlogi niso tako neumni. V teh dneh lahko namreč beremo, da počasi vendarle dojemate, da gre za povsem nepotrebno obvezno štempljanje, da ste na ministrstvo prejeli več kot 200 pripomb, verjetno pa tudi sami veste, da je nezadovoljstvo mnogo širše. Tudi zato sem pred časom javno pozvala Vlado, da zakon čim prej ustrezno spremeni in da se umiri upravičeno razburjenje med vsemi deležniki. Leto dni je, spoštovani, od tega, ko smo na pristojnem odboru obravnavali ta zakon in to uzakonjenje štempljanja. Takrat sem vam kot eno od možnih oblik rešitev osebno predlagala, da odločitev prepustite kolektivni pogodbi med delavci in delodajalci. Danes berem, da bojda nameravate predlagati ravno to. Res žalostno, da temu predlogu niste sledili že takrat. Je res potrebno leto nezadovoljstva izključno zato, ker je predlog možne rešitve predlagala opozicija? Koliko nepotrebnega zadovoljstva bi bilo prihranjenega! To, spoštovani kolegi iz Svobode, pa je norost. Skratka, vaš zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti je neživljenjski in ni izvedljiv za mnoge poklice, poklice, ki zahtevajo specifično organizacijo delovnih procesov. Danes lahko številni opravljajo svoj poklic kjer koli in kadar koli. To so trendi načina dela v prihodnosti, ki z nadzorom nad časom za malico nimajo prav nič skupnega. Koalicija, da rešite to zagato s povsem neposrečeno spremembo, ki jo kot nepotrebno ocenjuje tudi minister vaše vlade, in da se izognemo nepotrebnim novim razpravam, posvetovanjem na ministrstvu z deležniki, z dogovarjanji in tako naprej, sprejmite naš predlog, sprejmite našo rešitev in končajmo to nočno moro. Začnite že voziti naprej in ne nazaj. Spoštovani, da sprejmeš zakon zato, da ga potem tri mesece testiraš, to pa je še dodatna novost. Takšne stvari se opravijo pred sprejemanjem zakona in ko je jasno in videno, da je to prava rešitev, takrat pa se odločiš za zakonsko spremembo. Hvala lepa. Hvala. Gospod Aleksander Reberšek bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Zaposleni in delodajalci opozarjajo da je novela zakona o evidencah, ki je bila sprejeta 21. aprila lansko leto, prinesla nepotrebno evidentiranje skoraj vsakega premika zaposlenega. Spremembe so neživljenjske, prinašajo dodatno administrativno breme, hkrati pa ne pomenijo večje pravne varnosti za zaposlene, kar naj bi bil njihov osnovni namen. In vse to nas v Novi Sloveniji niti ne čudi. Novi Sloveniji smo vladnemu zakonu nasprotovali že od samega začetka, ob obravnavi pa smo vložili amandmaje, ki bi odpravili neživljenjsko dodatno štempljanje. O neživljenjskem štempljanju je nekaj dni pred začetkom uporabe zakona govoril tudi Matjaž Han, ki je zatrdil, da je zakon neizvedljiv. Podjetja ne vedo, kako naj ga realizirajo, in tudi delavci bodo imeli zaradi tega zakona težave. Že tako imamo veliko gospodarskih in ekonomskih težav, zato se mi ne zdi v redu, da spreminjamo nek zakon samo za to, da bomo lahko naredili kljukico, v bistvu pa je neživljenjski. Robert Golob je na srečanju gospodarstva na Brdu napovedal spremembo zakona o evidentiranju delovnega časa. Ob vsem se sprašujem, kaj za vraga počnete v vladi Roberta Goloba? Nekaj spremenite, glasujete, potem vidite, kaj ste sprejeli, in razmišljate, kaj zdaj, podjetjem in zaposlenim pa z vsem tem povzročate stroške in tudi negotovost. Zdaj pa pozorno poslušajte, kako torej izgleda debirokratizacija v tej vladi. Najprej uvedeš štempljanje za vse, razen za peščico, potem ustanoviš delovno skupino, ki bo študirala, kako to štempljanje debirokratizirati. Vlada obljublja debirokratizacijo štempljanja, ki ga je predvčerajšnjim sama uvedla. Kako dolgo držijo obljube te vlade, pa je že vsem jasno. Je to tisto vrhunsko menedžeriranje, o katerem je nekoč govorila Urška Klakočar Zupančič? Petra Juvančič iz Združenja Manager je dejala: »Dober gospodarstvenik vodi ekipo na podlagi rezultatov, ne na podlagi minut prisotnosti.« Kaj vam je še treba povedati, spoštovana koalicija, da boste razumeli, da v tem hramu demokracije sprejemate neživljenjske zakone? Ali boste še naprej sledili ministru Luka Mescu, ki pravi: »Zakona ne bomo ustavljali, bomo pa naredili naslednje: odprli bomo elektronski predal, na katerega bodo lahko vsi, ki bodo naleteli na težave, sporočili svoje predloge. Po potrebi bomo zakon, če bo potrebno, čez tri mesece odprli in ga popravljali.« Tipičen primer, da zakon piše nekdo, ki nima izkušenj iz gospodarstva, njegova prva zaposlitev pa je biti poslanec Državnega zbora. Za piko na i pa minister predlaga zakon, ki velja za vse, samo za funkcionarje ne. Če povem z besedami Levice, štempljanje za vse, razen za peščico. Mogoče pa bi bilo dobro, da bi se minister prvi štempljal, da bi videl, kakšne zakone piše. Tako super zakon, da je Luka Mesec nanj dobil samo 226 pripomb. Poglejte še en primer delovanja te vlade. Od skupno 4 tisoč podjetij, ki napotujejo delavce v tujino, jih je 62 % napovedalo selitev podjetja v tujino zaradi nove obravnave socialnih prispevkov v tujino napotenih delavcev, kaže anketa Gospodarske zbornice Slovenije.

Inšpekcija je do zdaj izdala že 25 pravnomočnih odločb zoper kršitelje, med njimi je tudi Mestno gledališče ljubljansko, ki so mu našli 15-minutno kršitev počitka. Mestno gledališče ljubljansko so kaznovali, ker počitek med enim in drugim delovnim dnem v dveh primerih ni trajal 12 ur, ampak 11 ur in 45 min. S čim se mi v tej državi ukvarjamo? Namesto da bi izboljševali poslovno okolje, da bi pri nas podjetja investirala, da bi zaposleni lahko prišli do boljših in bolje plačanih delovnih mest, podjetja dodatno obremenjujemo z birokratskimi nesmisli. Zaradi nekaj kršitev delavskih pravic kratko potegne 900 tisoč zaposlenih v Sloveniji in prek 220 tisoč poslovnih subjektov. Po vaših navodilih morajo zaposleni evidentirati skoraj vsak premik. Je pa ministrstvo za delo po številnih pripombah in pritiskih pripravilo osnutek sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, med drugim predlaga črtanje evidentiranja odmora in možnost, da se evidentiranje nekaterih drugih podatkov drugače uredi s kolektivno pogodbo dejavnosti. Vi v tej vladi res več ne veste, kaj početi. Sprašujem se, ali je to normalno, kar počnete, nekaj na hitro predlagate in vaš stroj to uzakoni, potem se to izkaže za neživljenjsko in nato zakon novelirate, vse z enim samim namenom, da se zdi, da delate in dajete občutek, kako rešujete nastalo situacijo. Dejstvo je, da s svojim delom enostavno nimate kaj pokazati. Če vprašam ljudi, povejte mi tri dobre predloge te vlade, so dejansko v zagati, saj jih, roko na srce, ni, vaša dejanja pa pričajo, da delate vse prej kot dobro. Nakup sodne stavbe in 13 tisoč računalnikov, na katerih se nabira prah v skladišču, štempljanje, preimenovanje praznikov, ljudem prepoveste drva in plin, pišete ocene, da se kruh lahko kupi za 19 centov, in za piko na i, ko človek misli, da večje neumnosti pa res ne morete predlagati, želite uzakoniti, da bi se otroci v osnovnih šolah učili albanščino in srbščino. To so vaši uspehi, ki vsekakor niso v interesu Republike Slovenije in njenih prebivalcev. Namesto da bi se ukvarjali s popoplavno sanacijo in reševanjem težav ljudi, gospodarstvo in s tem zaposlene dodatno obremenjujete, preprosto zato, ker pišete zakone iz pisarn v Ljubljani, poleg tega pa nimate izkušenj iz gospodarstva. to ni noben problem, Luka Mesec vas tolaži, vsi, ki imate težave, lahko pišete na evidence.mddsz@gov.si. Kaj pa, če bi Luka ustvaril še nekaj dodatnih elektronskih naslovov, in sicer upokojenci.mddsz@gov.si, stanovanja.mddsz@gov.si, otrocisposebnimipotrebami.mddsz@gov.si in tako dalje? Vladi republike Slovenije, Luki Mescu, Levici, kar celi koaliciji sporočam, začnite se ukvarjati z resnimi problemi naših državljanov in jih rešujte v njihovo korist, zato ste tukaj, da delate. Za vas je očitno važen prihod in odhod iz dela, ne pa to, ali je delo narejeno in kaj bo država naredila, da bo razbremenila bruto plače, da bo delavcu ostalo več. ki delajo, je treba nagrajevati, delo je treba nagrajevati, ne pa kaznovati z neumnim evidentiranjem vse, ki delajo. V Novi Sloveniji mislimo, da nas tako vrhunsko menedžeriranje vodi samo navzdol, zato bomo glasovali za, podprli predlog, da se odpravi neživljenjsko štempljanje. V Sloveniji si želimo razvoja, ne pa dušenja podjetij in zaposlenih z nesmiselno birokracijo, ki ste jo uvedli v koaliciji. Hvala. Hvala. Mag. Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Glede na to, da danes že tretjič obravnavamo isti predlog novele zakona, ki ureja evidence na področju dela, pristojno ministrstvo pa je že sporočilo, da pripravlja svoj predlog spremembe zakona, bomo tudi tokrat glasovali proti sklepu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. V tem trenutku se nam zdi najbolj primerno, da počakamo, da se o morebitnih novih rešitvah najprej zaključijo pogovori, ki že potekajo med socialnimi partnerji. Kot je bilo napovedano pri obeh prejšnjih razpravah, se na podlagi izkušenj iz prakse po treh mesecih izvajanja zakona pripravijo spremembe glede beleženja delovnega časa. Naše stališče glede tega vprašanja je še vedno isto. Po našem mnenju je večina rešitev, ki jih je prinesla zadnja novela zakona, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti, dobrih. Na novo pa bi bilo treba premisliti beleženje delovnega časa, ki ga ureja 18. člen trenutno veljavnega zakona. Inšpektoratu za delo je treba omogočiti učinkovitejši nadzor nad beleženjem delovnega časa v tistih panogah, kjer najpogosteje prihaja do kršitev, po drugi strani pa ne moremo z administrativnimi pravili prekomerno obremeniti zaposlenih v tistih poklicih, kjer zaposleni že danes takšen način beleženja delovnega časa dojemajo kot nepotrebno breme in omejevanje njihove avtonomnosti pri opravljanju svojega dela. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona.

zaščitili delavce in njihove predstavnike pred odpuščanjem in uvedli institut pravice do odklopa. Drugi dober predlog našega ministrstva je bil Družinski zakonik, s katerim smo omogočili, da se lahko dve osebi poročita ne glede na njune spolne preference. In tretji dober predlog je bil zakon o starševskem varstvu, ki je povečal starševski dopust in očetu odredil izrabo večjega deleža tega dopusta, s čimer spodbujamo, gospod Reberšek, enakovredno delitev skrbi med spoloma. Toliko uvodoma. Trije predlogi samo našega ministrstva, ne samo te vlade, ki smo jih sprejeli v tem mandatu. Glede evidenc. Kot sem na začetku poudaril, zakonov, sploh pa tega zakona, niti slučajno ni pisal Luka Mesec, ne glede na njegove delovne izkušnje in vaše morebitne sodbe o tem. Zakon je napisal Inšpektorat Republike Slovenije za delo, saj je predlagal predloge. Kot sem dejal, že od leta 2017 opozarja, da je brez beleženja ure prihoda in odhoda delavca nemogoče zaščititi delavske pravice in uveljavljati spoštovanje pravil v zvezi z delovnim časom, odmorom in počitkom. Zakon je nastal tudi zato, ker je Evropsko sodišče določilo, da so države dolžne vzpostaviti pregleden in verodostojen sistem in ravno zato se je zakon od leta 2019 v treh vladah oblikoval na ravni direktoratov, na ravni IRSD in na ravni socialnega dialoga. Zakon je bil dolgo časa v socialnem dialogu in ravno zato, ker so na eni strani obstajale potrebe Inšpektorata Republike Slovenije za delo, na drugi strani pa je zakon dosegel soglasje socialnih partnerjev. Kot sem dejal že uvodoma, delodajalci so se z določbami zakona,

vendarle ta zakon v praksi tudi uveljavijo. Moja lastna sodba je, da se je kasneje pokazalo, da bo zakon dejansko učinkoval, da bo dejansko pomenilo, da bodo nekatere nočne ure plačane, ki do zdaj niso bile, da bo zakon dejansko pomenil, da bodo nekateri ljudje dobili plačane nadure, ki jih sicer ne bi dobili, in zato, ker zakon učinkuje, tudi poveča stroške dela. Ker poveča stroške dela, smo imeli s strani kapitala organiziran tudi medijski pogrom v zvezi s tem, ki se jasno kaže v največji neumnosti, ki se ponavlja danes že ne vem kolikokrat, da gre za štempljanje. Kot sem uvodoma dejal, štempljanje pomeni, to je definicija, da ko prideš, se moraš štempljati, in ko greš, se moraš štempljati. Zakon od leta 2006 pravi, da je treba dnevno voditi evidenco. Če pravite, da smo mi uvedli štempljanje, morate priznati, da štempljanje velja že od leta 2006, je od leta 2006 treba dnevno obveznosti dnevnega vnosa bodisi na list papirja bodisi v Excel bodisi v kakšen drug program vnesti število ur, koliko ur je delavec delal. Po današnjem zakonu, in to je glavna točka tega zakona, je treba opisati, da je delal od – do, pomišljaj in šifra. Rad bi opozoril, da se seveda lahko zgodi, da so se nekatere stvari, ki so bile dogovorjene v socialnem dialogu, kasneje izkazale morda za nekoliko neživljenjske ali slabo domišljene. Ne rečem, da je zakon popoln v vseh svojih pogledih. Res je, tudi s strani sindikatov smo dobili opažanja, da so nekateri delavci prisiljeni v to, da se beležijo, ko gredo na malico, ampak na malico sploh niso šli, niti niso imeli te možnosti. S tega vidika smo v pogovorih, ki smo jih v vsem tem času imeli tako s sindikalno stranjo kot z delodajalsko stranjo, tudi ugotovili, da morda beleženje malice nima učinka, ki smo si ga vsi želeli, ko smo zakon toliko časa pripravljali. Nočem reči, da smo popolnoma nepripravljeni razumeti, da se nekatere stvari lahko prilagodijo. Malica se zagotovo lahko prilagodi, trdim pa, da je bistveno pri tem zakonu, da se beleži delovni čas prihoda in odhoda. In še to, zakotna, nenapredna država, ki ne razmišlja, ki se premika v preteklost, Nemčija,

Nemčija, ki verjetno tudi razume nevarnosti novih oblik dela, tako močno opevanih, ki velikokrat, ne bom rekel, da vedno, ampak velikokrat pomenijo tudi prekarnost in izkoriščanje ter nevarnost, da sploh ne bomo imeli več prostega časa, da bomo delali petke in svetke. Nove oblike dela lahko s seboj prinašajo velike nevarnosti. Naša naloga je, da zaščitimo določbe glede delovnega časa in omogočimo ljudem, da imajo vedno več, ne pa vedno manj le-tega. Hvala.

Zanimivo mi je bilo poslušati, ko ste po eni strani priznavali, da ima zakon, ki ste ga oziroma ki smo ga sprejeli v Državnem zboru lani oziroma pred dobrim letom, začel pa je veljati pred tremi meseci, očitno kar nekaj napak. Po drugi strani ste pa vztrajno ponavljali, da naš predlog zakona oziroma sprememb zakona o štempljanju ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ampak naš predlog govori dejansko o teh problemih, ki ste jih tudi vi sami izpostavljali v svojih stališčih, pa tudi državni sekretar. Ravno o neživljenjskosti rešitev za evidentiranje oziroma za spremljanje delovnega časa. časa. S strani kolegice iz Svobode smo slišali, da smo v SDS nori, ampak lahko govorite o norosti, lahko pa govorimo tudi o vztrajnosti. Mi pač vztrajamo, da je ta rešitev, da je ta zakon neživljenjski, kar priznavate tudi sami. Ko je recimo državni sekretar govoril, da stalno govorimo o solidarnosti, nič pa ne govorimo o odgovornosti. Mi smo odgovorni, vi ste odgovorni za to, kar predlagate, in ni samo solidarnost beseda, ampak je tudi odgovornost. Imam občutek, da vam te Omenili ste, da današnji svobodni poklici, kjer težko spremljaš delovni čas posameznika, ampak je celoten delovni proces vezan na rezultat, da ti poklici oziroma ti delojemalci niso solidarni. Kako naj bo človek, ki mogoče dela en dan celi dan, drugi dan si privošči počitek in tako naprej, ki dela po nekem trenutnem navdihu, kako naj bo on solidaren in beleži vse svoje premike znotraj tega delovnega procesa? On je predvsem odgovoren za to, da bo svoje delo, za katerega se je zavezal, kvalitetno opravil in da bosta skupaj z delodajalcem zadovoljna nad rezultatom, ki ga je dosegel. Govorili ste tudi o tekmovalnosti. Zdrava konkurenca je vedno dobra, v končni fazi na tekmovalnosti oziroma konkurenčnosti stoji razvoj sveta. Če se vrnem na podjetništvo, tudi marsikatera podjetniška ideja se nam na začetku zdi nora, se čudimo, kaj se nekdo spravi delat, na koncu smo vsi začudeni, ko je iz tega nek vrhunski rezultat. Jaz mislim, da moramo te stvari malo drugače definirati. Še enkrat, tri mesece po uveljavitvi zakona ugotavljamo, da s tem zakonom nekaj ni v redu. Vi ste sami omenili, da je inšpektorat pomagal pri pripravi zakona, ta isti inšpektorat sedaj ne izvaja tega zakona, ker ve, da je napačen, se pravi, pomagajo pri pripravi, sedaj ga pa ne izvajajo oziroma neodvisne inšpektorje prosite, naj ga ne izvajajo, nam pa pravite, da naš zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ki hoče samo to, da ustavimo to norost. Pojdimo na začetek, kar se tiče evidentiranja,

in pripravijo ustrezen zakon, ki bo zadovoljil vse, v največji meri pa tudi to, da bo dejansko polovil in kaznoval kršitelje. Kot sem prej v stališču prebral, kršitelj, ki ste ga stalno omenjali, normalno funkcionira naprej, dobi celo subvencije države. države. Kako neumno se mora zdeti nekomu, ki nek svoj posel, majhen posel dnevno pelje in se mora zdaj ukvarjati še s to birokracijo, nekdo, ki je pa evidentni kršitelj, pa se mu ne stopi na prste? Resnično bi vas vprašal, kje je tukaj odgovornost. Kdo bo v končni fazi odgovarjal ko boste skupaj z ostalimi deležniki ugotovili, da evidenca delovnega časa tako, kot ste si zamislili, ni primerna, da so za to podjetja dala ogromne vsote denarja, da so si nekateri nadgradili rešitve, ki jih že uporabljajo, nekateri kupili na novo. Kdo bo za to odgovarjal? Kdo bo nosil te stroške? te stroške? Enostavno si je nekaj izmisliti, ne preveriti, kako bo to funkcioniralo, potem popraviti in dvigniti roke, se posuti s pepelom, mi smo svoje naredili, ampak gospodarstvo je pa bilo za to kaznovano, če ne drugače, stroškovno. Še enkrat, naša osnovna želja je, da postavimo ta del zakona, kar se tiče evidentiranja, na začetek, da se na podlagi izkušenj, ki ste jih dobili oziroma ki smo jih vsi skupaj dobili v teh dobrih treh mesecih funkcioniranja, pripravi ustrezna rešitev, ki bo zadovoljila vse in da dejansko zakon funkcionira in, kot sem rekel, da lovi in kaznuje tiste, ki dejansko kršijo zakon, izkoriščajo delavce, jih ne plačujejo in tako naprej. Hvala.

Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti – s predlogom našega zakona se odpravljajo spremembe uveljavljenega zakona na področju dela in socialne varnosti, ki so prinesle dodatne finančne in administrativne obremenitve tako za delavce kot za delodajalce. Zakon je bil v osnovi neživljenjski,

sam omenil, da je ta zakon neživljenjski, škodljiv in nevzdržen in da se v družbi ne bo implementiral. Seveda pa se z našim predlogom zakona odpravljajo dodatne administrativne in organizacijske ter finančne obremenitve za delodajalce in za delojemalce.

tam, kjer se morajo štempljati, ta zakon nekako med delodajalce in delojemalce vnaša nek nemir. Vsak poslovni subjekt je tržno naravnan in dobri poslovni rezultati so odvisni od zadovoljnih delavcev, ne pa od štempljanja. Verjamem pa, da tam, kjer ste

Nekaj gre prek elektronskih ur, ki gredo direktno v bazo podatkov podjetja, drugo pa je pa evidenca tudi na terenu.

nekako prepričan, da bo ta zadeva normalno funkcionirala, da za to ne bo potrebnih dodatnih inšpektorjev na terenu, je vendarle ta zakon pokazal, da je na ta zakon prišlo prek 200 pritožb in da zakon nekako ni življenjski. Mogoče vam tukaj iz same prakse nekako povem, da dejansko tisti, ki so na pogodbah, to pomeni, da so višji strokovni delavci ali pa

ko se je vrnil s terena, vmes pa so pač te pogodbene obveznosti, tako delodajalca na eni strani in pa delojemalca na drugi strani. Tukaj tudi vidim, da so celo pritožbe novinarjev, ki večkrat dnevno spreminjajo delovišča. Zadnje delovišče recimo nekega novinarja, ki je spremljal reševanje poškodovanca iz jame, to pomeni, da si mora parkrat na dan spreminjati in evidentirati nek delovni čas, malice praktično nima in tako naprej, je to dejansko neživljenjsko. Če pa gledamo spet drugega delavca, ki pa se štemplja, to pomeni prek elektronske naprave, je dejansko drugače, vendarle pa iz prakse prakse delavci govorijo tudi o tem, da zdaj nekako pazijo, tam, kjer mora iti na malico, na razdelilni liniji si že štopa čas, da pride pravočasno nazaj na drugo stran nekega poslovnega gospodarskega objekta. Mogoče še en primer iz gradbeništva, kjer je evidenca s strani in da dejansko to evidenco konec meseca preverjajo delavci sami, to pomeni, gradbeni delavci, ki imajo vsak dan v denarnici en svoj dokument oziroma svojo evidenco, jo na koncu meseca dejansko dejansko usklajujejo z delodajalcem. Verjamem, da tudi tukaj prihaja do določenih anomalij, če se pa razlikuje za 20, 30 ur med delodajalcem in tistim gradbenim delavcem, je pa treba to potem prijaviti inšpekcijski službi, ne pa z enim zakonom, ki ureja neke evidence, ki so popolnoma neživljenjske.

vsi, ki spremljate! Dober gospodarstvenik vodi ekipo na podlagi rezultatov, ne pa na podlagi prisotnosti. Zakaj sem to rekla? Zato, ker sem 20 let delala v gospodarstvu in sem bila vedno jezna, če lahko rečem, na nezaupanje delodajalca, ki je zahteval, da se evidentiramo. Jaz sem želela, da me ocenjuje po mojih dosežkih, ne po moji prisotnosti. Prišlo je celo tako daleč, da je bil v podjetju več vreden tisti, ki je delal kakšno uro več, ne glede na to, kaj je naredil, kakor tisti, ki je v osmih urah naredil vse, kar je imel tisti dan za narediti. Tukaj je ena drugačna logika in vi zdaj v sodobnem času, v času, kjer so oblike dela tako različne, vpeljujete neko obvezno evidentiranje. Jaz sem mislila, da smo kot družba že šli ne pa da moramo zdaj nazaj evidentirati vsak premik na delovnem mestu, vsako pavzico za cigaret, vsak odhod iz pisarne, ki je daljši od petih minut, tudi če greš h kopirnemu stroju. To je bil korak nazaj v neke druge čase.

vzponi, ko je dela več, in [padci], ko je dela manj in takrat se zadeve seveda zbalansirajo, takrat se zadeve uredijo, ampak namesto da bi šli v smer, da bi delavcem omogočili boljše plače, ste to ukinili, razveljavili ste zakon o obdavčitvi. Namesto tega, da bi imeli možnost večjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, tiščite ljudi v pisarne, da se štempljajo, namesto da bi rekli, lahko so doma, saj imamo pri sodobnih oblikah nadzora toliko možnosti, tako veliko število možnosti, da se zadeve peljejo pregledno, pošteno, transparentno, s to tujko, če jo rečem, imamo telefone, imamo računalnike, se priklopiš. Ne vem, zakaj zakaj država ne zaupa. Kako naj potem gospodarstveniki ali pa delodajalci zaupajo delojemalcem? Res, to se mi zdi skrajno neprimerno, nisem mogla verjeti, da se spuščamo na tak nivo, toliko let nazaj. Lahko povem en primer ene prodajalne, lahko povem tudi kraj, pa je ne bom izpostavljala. V trgovini z živili, ki je odprta od pol šestih do treh ali štirih popoldne, sta zaposleni dve prodajalki. Seveda nihče več noče delati v trgovinah. Ti gospe sta starejši in gresta že proti izteku svoje delovne dobe

morata imeti obvezno malico. Kako naj ima prodajalka, ki je sama v trgovini, malico, ki jo mora imeti tri ure, preden gre domov, se pravi, če gre ob dveh ali ali pa ob treh domov, mora najkasneje ob dvanajstih iti na malico. Kako zdaj organizirati delovni proces, da bo seveda trgovina odprta, na voljo vsem, ki potrebujejo hrano in to storitev, in da bo seveda ona ugodila potrebam zakona? Gre na malico, trgovino zaklene, se usede v sosednji bife, si vzame sendvič, spije kavo in gleda, kako ljudje trkajo na vrata trgovine. Ali je to normalno? Ali je to normalno? A je to za vas uspeh? Ne vem, če je uspeh za vse tiste, ki so iz občine in upravne enote prišli trkat na vrata, da si bodo kupili sendvič za svojo lastno malico. A je to uspeh? Naj razume, kdor more. Takih primerov je ogromno. Da ne govorim o primeru, ki ga je izpostavil že moj kolega, kar se tiče evidentiranja in kar se tiče malice tudi zaposlenih v Državnem zboru. Mislim, da ste preveč dobesedno vzeli besede svojega poslanskega kolega Kordiša. On je bil tukaj nek gromovnik, ki je grozil gospodarstvenikom, kako jih bo spravil na kolena in če bo pri njih zaposlen, bo jim še podjetja prevzel. Mogoče pa bi morali res namesto zakona o evidentiranju delovnega časa vašega poslanskega kolega postaviti v kakšno podjetje, da bi uredil zadeve, zdaj, ko ga izločujete iz stranke, bi bilo mogoče to najboljše. Razmišljam o tem. Ne vem, zakaj ne pustite zaposlenim, da da sami organizirajo svoj delovni dan. Tega v sodobni družbi pri vsej tej tehnologiji res ne razumem. Pa še nekaj. Žalostno je to, da pri vzpostavitvi tega zakona ali pa pri sprejetju tega zakona gospodarski minister reče, da ga ne bo komentiral, da ima polno vsega in da enostavno ne zmore več. To kaže na to, da delate napačne poteze, da delate poteze, pri katerih verjetno del koalicije stiska zobe, in da ne sledite trendom. Zaradi nekega primera vi kaznujete vse in to, še enkrat poudarjam, v tem tisočletju, pri vsej tehnologiji ne dovolite ljudem, da si sami organizirajo svoj dan. In kaj je res pomembno? Pomembno je, da smo ustvarjalni, pomembno je, da dobro delamo. Tisti, ki ima težave, ga tudi prisotnost ne bo disciplinirala. In vi ravno to delate, želite imeti, ne vem, vse univerzalne ljudi, univerzalne delavce,

Ne predstavljam si, sigurno me še čaka nekaj časa v kakšnem gospodarstvu, ne predstavljam si, da bi me nekdo privezal na delovno mesto. Vi ste ljudi privezali na delovna mesta, na stole, in temu odločno nasprotujem.

neumnosti. Zakaj še zmeraj trdite, da smo s tem zakonom uzakonili obveznost vodenja evidenc? Kot da zakon od leta 2006 ni obstajal. Vsi delodajalci, svobodni poklici, nihče ni problematiziral obveznega dnevnega vodenja evidenc. Ali smo kdaj poslušali v medijih, da gospodarstvo opozarja na neživljenjski zakon o evidencah, svobodni poklici se pritožujejo, gledališki igralci ne morejo delati? Niti ene same novice ni bilo glede zakona o vodenju evidenc evidenc od leta 2006 do danes, ko smo spremenili to, da se mora dnevno voditi prihod na delo in odhod z dela. Torej, ne drži, da smo imeli prej neko gospodarstvo, kjer vodenje evidenc sploh ni obstajalo, zdaj smo pa mi to uvedli. Ne na tak način predstavljati tega zakona. Tretjič se pogovarjamo o tem in še zmeraj se moramo vračati na osnove. Evidence so bile in obstajajo od leta 2006. Prav tako tega nismo spreminjali zaradi enega primera, tudi to sem že milijonkrat povedal. Spremenili smo zakon zato, ker inšpekcija za delo od leta 2017 vsako leto pri vsaki obravnavi njihovega poročila, ki ga poslanci tukaj berete, imate ga na odboru in ga tukaj potrdite in tako dalje, notri piše, predlogi za spremembo zakonov. Inšpektorat leta 2017 pravi: »Na terenu ne moremo preverjati spoštovanja pravic v zvezi z delovnim časom, odmori in počitki, zato ker v evidencah pri delodajalcih ni zaveden čas prihoda in odhoda.« Inšpekcija pravi, da od leta 2017 ne morejo izvajati inšpekcijskih nadzorov, ker iz evidenc ni jasno, kdaj je bilo delo opravljeno. Podobno pravi tudi Evropsko sodišče, ko je reklo, da morajo države članice zagotoviti verodostojno in zanesljivo evidenco. Enako se je zgodilo, ko je zvezno delovno sodišče v Nemčiji prav tako odločilo, da morajo delodajalci voditi od – in to se vse dogaja v gospodarstvu, kjer imamo nove oblike dela, kjer si ljudje sami določajo delovni čas in tako naprej, ker to ni izključujoče. Če se jaz z delodajalcem zmenim oziroma delodajalec organizira delovni čas na način, da jaz delam zjutraj, popoldne, ponoči, zvečer na računalniku, sem digitalni nomad, še zmeraj, če zame velja delovnopravna zakonodaja, si jaz temu ustrezno tudi beležim svoje opravljene ure. Tukaj ni neke velike znanosti.

Gospod državni sekretar, vi ste tukaj častivreden gost in vi nimate kaj govoriti poslankam in poslancem, da govorijo neumnosti in tako naprej. Poslanka je bila izvoljena, vi ne, vi ste bili zgolj imenovani. Toliko o oliki v tej hiši. tej hiši. Lahko bi na dolgo razpravljali o genezi tega zakona, kaj se je dogajalo v mednarodnem podjetju Marinblu, gre v bistvu res za mednarodno gospodarsko družbo, ki se ukvarja s proizvodnjo, predelavo, veleprodajo in maloprodajo rib in drugih ribjih izdelkov. Tam so se ugotovile nepravilnosti in prav je, da so se ugotovile, in prav je, da se tiste, ki so delali nepravilnosti, sankcionira. Če postopki niso bili v skladu z zakonom, če so bile kršene delavske pravice ali kar koli že, je prav, da se sankcionira, imamo zakone, ampak najbrž niso vse gospodarske družbe Marinblu, kajne? Seveda je ta razprava še kako dobrodošla. Jaz ne bom rekel, da je ministrstvo za delo naredilo neumnost, nisem te sorte, da bi rekel, da je naredilo neumnost s tem zakonom, bom diplomatsko rekel, da je prišlo do zdrsa, kar je priznal sam predsednik Vlade in gospodarstvu obljubil, da bo prišlo do spremembe tega zakona, tega zdrsa. zdrsa. Kakšne bodo, bomo videli, upam, da čim prej, nekam dolgo se rojevajo, ampak kakor koli že, upam tudi, da je med tistimi 200 in nekaj pripombami, ki so prišle na javno objavljen elektronski poštni predal v zvezi z registracijo delovnega časa oziroma štempljanjem, da je tam tudi kakšna pohvala s strani delavcev. Upam, ker so v glavnem samo kritike, kar pomeni, da zakon res ni življenjski, ni za današnji čas. Z razlogom je izvršna direktorica Združenja Manager, gospa Petra Juvančič, rekla: »Nismo leta 1895.« Na kaj točno je mislila, ne vem. Morda na potres v Ljubljani, morda pa na prvi, menda prvi ali pa eden prvih dokumentarnih filmov, ki sta ga posnela brata Lumiere v Lyonu v Franciji. Filmu se reče Odhod iz tovarne. Nisem ga šel gledat, tako da ne vem, ali so se štempljali ali se niso štempljali. Lahko rečem, da so meni osebno te rešitve v tem zakonu izredno neracionalne, nesprejemljive za današnji čas, za današnje sodobne oblike dela. Bil sem zraven pred slabimi 40 leti, ko smo v eni največjih slovenskih korporacij uvajali sistem za registracijo prisotnosti, nismo imeli še niti pametnih kartic, ampak smo imeli kartice z magnetnim zapisom. Na trgu ni bilo neke široke ponudbe, kot jo imate danes, ampak je za nas takrat Institut Jožef Stefan razvijal celotni sistem od hardverske do softverske opreme. Zadeva je bila sprejeta brez pripomb, jaz se ne spomnim niti enega stavka pripombe.

ampak smo to naredili zaradi zajemanja podatkov, ki smo jih potem uporabili pri izračunu plač, pri izračunu norme in tako dalje, odvisno pač od režima, ki je bil posameznemu določen, ali je bil režijski delavec, proizvodna režija, skupinska norma, individualna norma in tako naprej, da ne zahajam v podrobnosti. Sistem je deloval brez slabe volje. Sistem je deloval. Pravim, da je ta razprava še kako na mestu, tudi če se bo še kdaj ponovila. Gre dejansko tudi za nek širši okvir, ki ga zajema ta razprava, in temu širšemu okviru se reče ekonomska politika Slovenije, ker ta zakon definitivno močno posega v slovensko gospodarstvo. Razumem pa in povsem logično je, da leva oblast vedno želi imeti več nadzora nad vsem, tudi nad gospodarstvom. Povsem logično je, to vemo, da leva oblast želi tudi višje davke, da so pač tisti, ki so zaposleni, neuki, da bi sami ravnali s svojim zasluženim denarjem, zato je treba čim več denarja pobrati in ga potem seveda deliti po nekih političnih smernicah. To so značilnosti vseh levih oblasti, ne samo pri nas. Mi v Novi Sloveniji kot desnosredinski stranki pač prisegamo na model gospodarstva, ki se je do zdaj v Evropi pokazal kot zaenkrat pravzaprav model socialnega tržnega gospodarstva. Ne zagovarjamo turbo kapitalizma, turbo tržnega gospodarstva. Socialno tržno gospodarstvo potrebuje trden okvir z jasnimi pravili. Za to poskrbi učinkovita država, če je učinkovita. Okvir regulacije mora poseči le na raven, ki je potrebna za zagotovitev poštenega gospodarjenja. Država mora biti prisotna le tam, kjer je regulacija nujno potrebna, kjer sta samoregulacija in samoodgovornost neučinkoviti. Močno nasprotujemo prekomerni regulaciji in birokratskemu dlakocepljenju, ki ima željo po vseobsegajočem nadzoru oblasti. Zagovarjamo dogovarjanje med deležniki na nižjih ravneh, vključno s primerno vlogo sindikatov in zbornic kot nosilcev teh procesov v gospodarstvu. Država mora racionalizirati svojo porabo, državljanom in gospodarstvu pa nuditi predvsem kakovostne, hitre in učinkovite javne storitve, javni servis. Prek načrtne gospodarske politike mora omogočati gospodarsko predvidljivost. Kakšna je naša gospodarska predvidljivost? O tem bi lahko na dolgo in široko govorili. Nova Slovenija kot opozicijska stranka uporablja orodja, ki so pač opoziciji na voljo, poslanska vprašanja in zakonodajne predloge tudi na področju gospodarstva. Konstantno opozarjamo vlado in koalicijo na posledice sprejemanja škodljive zakonodaje za gospodarstvo in ljudi tudi z vlaganjem, kot sem povedal, zakonskih predlogov in tako dalje. Izpostavim zgolj en predlog zakona, to je novela Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki smo jo vložili konec lanskega leta. Danes smo nekaj o tem že slišali. Seveda smo opozarjali tudi na ta zakon, ki uvaja štempljanje in povzroča veliko slabe volje pri zaposlenih. Kje so pa učinki? Ali imamo že kakšne učinke? Nimamo. Glede čezmejnega izvajanja storitev. Seveda smo bili gladko povoženi, brez da bi kdor koli naredil kakšno simulacijo, kako se bo gospodarstvo obnašalo v tej Evropi, kjer je prost pretok blaga, ljudi, kapitala in tako naprej. Ravno zaradi nepoznavanja problematike in ignoriranja predlogov je država dobesedno spodila okrog 2 tisoč 800 podjetij in blizu 15 tisoč ljudi v tujino. Sprašujem se, kakšna obljuba lahko zdaj pripelje ta podjetja nazaj v Slovenijo in če sploh kdaj. Z začetkom leta je začela veljati vladna novela Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Mi je seveda nismo podprli. Anketa Gospodarske zbornice Slovenije, od tu pač črpam podatke, pokaže,

slovenskih podjetij, ki napotujejo delavce v tujino, torej okoli 2 tisoč 800 podjetij, ki napotujejo, kot sem že povedal, približno 15 tisoč ljudi. To so podatki Gospodarske zbornice Slovenije. Strošek je za delodajalca višji od novega leta naprej v povprečju za tretjino oziroma za 680 evrov na delavca mesečno. Vse tri državne blagajne bodo letno oškodovane za 145 milijonov evrov iz naslova prispevkov in davkov ali za 0,6 % celotnih davčnih prihodkov. Zdravstvena in pokojninska blagajna 100 milijonov evrov manj prispevkov, državni proračun 30 milijonov evrov manj priliva iz dohodnine in 15 milijonov evrov manj iz davka od dohodkov pravnih oseb. Problem izvira iz dejstva, da je po novem zakonu osnova za obračun prispevkov celotni dohodek napotenega delavca, prej pa je bila to slovenska plača. Nemški delavec, torej evropski, ampak živi v Nemčiji, dobi pri tem istem bruto izplačilu tudi za 200 evrov več neto in slovenska podjetja niso več konkurenčna. Za to gre, gospe in gospodje. Če že govorimo o Gospodarski zbornici, sem prav zadovoljen, da smo tudi z nekaterimi kolegi, predvsem iz Svobode, bili v torek na slovesnosti podelitve nagrad Gospodarske zbornice Slovenije. Morda sem spregledal gospoda Luko Mesca, tam ga ni bilo, tudi predsednika Vlade ne, seveda so lahko tudi kakšne večje obveznosti, kot pa srečati se s slovenskim gospodarstvom na njihovem prazniku, je pa imela pomenljivi govor predsednica republike, mimogrede, ni bila moja izbira na predsedniških volitvah, da se razumemo, ampak praktično lahko njene ugotovitve podpišem z obema rokama. Govorila je o tem, da smo pred 20 leti vstopili v EU, potem leta 2008, ko smo prvič predsedovali Svetu Evropske unije, so nas drugi označili za novo zvezdo na evropskem nebu in da smo bili takrat po gospodarski razvitosti, leta 2004 namreč, prvi med deseterico držav, ki smo takrat vstopili v EU. Danes, tako pravi predsednica in to lahko tudi beremo, so nas štiri države iz te deseterice gladko prehitele. Čas je, da se streznimo. Čas je, da tudi tukaj v tej hiši začnemo sprejemati zakonodajo, ki bo v prid vsem našim ljudem. In ja, ponavljam, kar sem tukaj povedal že velikokrat v zadnjih letih, samo močno gospodarstvo bo sposobno financirati dobro socialno državo. Moja ocena je, da je ta predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo in tako bom tudi danes glasoval. Hvala lepa.

Ko smo prišli na ministrstvo, nas je na mizi počakalo poročilo s strani Mateje Ribič, državne sekretarke v kabinetu vašega predhodnega ministra Janeza Ciglerja Kralja, ko je kabinet oziroma ministrstvo pod prejšnjo vlado na Ekonomsko-socialni svet poslalo zakon, za katerega je samo presodilo, da ni neracionalen, da je ustrezen. In kaj je imel ta zakon med členi? Točno to, o čemer se danes pogovarjamo. NSi ga je podpisal in poslal na Ekonomsko-socialni svet zaradi istih razlogov, kot sem jih prej naštel – zahteve inšpektorata, zahteve direktive, sodba Evropskega sodišča. Zaradi vsega tega je tudi NSi takrat razumel in tudi na ESS to poslal, poslal, točno to, izraba malice, čas odhoda, čas prihoda. Še več, NSi je takrat vodil pogajanja v zvezi s tem, da so vse evidence obvezno elektronske, da se kot kakšne kitajske zbirajo na enem mestu, da lahko inšpektorat centralno kaj se dogaja z delovnimi urami pri katerem podjetju. Radikalno, bi človek rekel. In edina stvar, ki je bila odprta, je bila ravno to, da delodajalci niso hoteli, da jih država centralno nadzira, da obstaja obvezno elektronsko beleženje, kar je bilo takrat Mesec je potem našel rešitev na način, da je rekel, v redu, elektronskega beleženja ni, ampak vsebine evidence pa ostanejo take, kot so bile na Ekonomsko-socialnem svetu, še preden je Levica šla v vlado. Hvala.

Ja, čas je za streznitev. Pa gremo malo po vrsti. Vse, kar je bilo treba slišati, je že navedel državni sekretar, je navedla kolegica, ki je podpredsednica odbora. ene in iste stvari. Inšpektorat za delo je opravljal svoje delo v več letih in podal te stvari naprej kot predloge. To ste tudi že obravnavali v preteklih vladah. Socialni dialog funkcionira. Beleženje delovnega časa kot tako je bilo uvedeno v zadnjem četrtletju prejšnjega leta, pa bomo potem šli malo na rezultate tistega četrtletja. Res pa je, da imamo posebne poklice, delo na terenu, določen deljen delovni čas in smo že takrat po vzpostavitvi tega beleženja povedali, da po treh mesecih naredimo analizo, se usedemo in razumno dogovorimo, če so kje potrebne spremembe,

in tam sem se pogovarjal z vodji gospodarskih družb in tudi njihovih zbornic, ki so mi rekli, da so zelo zadovoljni s pogajanji z ministrstvom za delo, da prihajamo do skupnih rešitev tudi na tem področju, ki bodo določene stvari malo osmislile, ki se v praksi niso izkazale kot najboljše. čas posploševanje, non stop jamranje, kritiziranje, kako je v Sloveniji vse zanič. Bili smo priča celo seji o kataklizmi slovenskega gospodarstva. Sredi tiste seje sem preveril glede Palome, recimo v našem lokalnem podjetju je 150 let tradicije, če je res pred sesutjem, tako kot je navajal kolega poslanec iz opozicije, ni res. ni res. Toliko dela še v zgodovini nikoli niso imeli. Nemčija, ki ima zastarelo tehnologijo, nima delovne sile, je zaprla ta podjetja in Slovenija, ki se je modernizirala na določenih področjih, izvaja stvari celo bolje od Nemčije, ne boste verjeli.

Vsi so bili za nami, celo Nemčija, Avstrija, povprečje Evropske unije se gleda po tem. Če gremo malo naprej. Prihodki in dobički gospodarskih družb rastejo. Lahko si pogledate grafe. Število subjektov in dodana vrednost na zaposlenega narašča. Naraščajo bruto in neto plače. Pri inflaciji smo bili približno na povprečju evropskega območja, malo višje, ampak nad nami je bila celo Avstrija, ki jo imamo velikokrat za zgled. Število zaposlenih v gospodarskih družbah raste. Tako velike zaposlenosti, kot jo imamo, še nismo imeli v zgodovini, in tako nizke brezposelnosti še nismo imeli. Neto čisti dobiček gospodarskih družb, ki tako velikokrat jamrajo, tudi vi jamrate, pa jaz veliko sodelujem z gospodarstvom, dnevno, čeprav nisem v gospodarskem odboru, grem tudi na tiste seje in tudi jutri bom šel, recimo prihodek, dobiček gospodarskih družb se je povečal za 300 milijonov, izvoz se je povečal. Pa kaj mi še hočemo? Tu notri v tem kotlu se rolajo samo neke negativne debate, nobenega pozitivizma, motivacije, da bi ljudi spodbudili, da delajo, da so motivirani. Seveda, za vse to je treba tudi dobro vodenje, če uporabljamo slovenski jezik namesto besede menedžeriranje. Dobro vodenje. Kaj pa je dobro vodenje? Upoštevanje tudi ljudi, dobrih odnosov med njimi, korektne razmere,

ker nobena realna razprava v tem parlamentu niti ne pride v medije. V medije pride, ko nekdo nekomu reče, da je bedak, da ima mlado ženo in ne vem kaj vse, take bedarije. Tudi mediji bi se morali malo zamisliti nad tem, kaj poročajo tam zunaj, realne stvari. In če že gremo na medije, Forbes Slovenija, radi imate poslovne, gospodarske, finančne družbe in o teh stvareh govorite, pa gremo. Državni proračun v prvih dveh mesecih tega leta, ko ste rekli, kakšna kataklizma je bila, kolega Horvat je rekel, zaradi te silne preselitve podjetij. Državni proračun je v prvih dveh mesecih, ne boste verjeli, vknjižil presežek – 179 milijonov evrov.

skoraj 50-odstotna rast investicij. Ne bom vam bral vseh člankov. Dajte no, bodite realni, nehajte zavajati, ker naj bi bila tudi v skladu z neko krščansko prakso laž greh, pa jih prevečkrat slišim s strani tistih, ki se imate tu notri za največje kristjane in tudi na ta način skušate še kakšne ljudi prepričati v to, da vas podpirajo pri svojem delu. Res sem razburjen in težko mirno razpravljamo o taki debati tretjič isto. Ta zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ker avtomatsko vse ukinja. Ja, po vaših debatah bi rekel tako, ukinimo davke, ukinimo prispevke, ukinimo inšpektorje, beleženje delovnega časa, vse ukinimo zato, ker se trg samoregulira in je zelo pošten. Ja, določeni se, tisti, ki se zavedajo, so pa vmes, ne boste verjeli, zelo dobri delodajalci in tudi slabi delodajalci. Za tiste slabe pač obstajajo inšpekcije in podobne stvari, ki te stvari ugotovijo ugotovijo kršitve in če so kršitve, je treba ukrepati. Jaz mislim, da je vsakršno hujskaštvo odveč in škodljivo. Želel bi, da imamo bolj resne debate, da tudi pri takih stvareh realno govorimo, če že operiramo z nekimi podatki, ne kar ne kar na splošno, torej kaj se je in kaj se ni naredilo, ker lahko grem zdaj tu naštevat, koliko je ta vlada dala, ta država pomagala tudi gospodarstvu v preteklem letu in ljudje, predstavniki gospodarstva, to tudi vedo. Za znižanje stroškov bremen krize 120 milijonov evrov, 200 milijonov za poplavljena podjetja, takojšnja pomoč. Samo o gospodarstvu bom govoril, ne bom o vseh občinah in komu vse, kaj, kako se je ta vlada odzvala. Tudi kmetijstvu, ki je del gospodarstva, ki proizvaja, je namenjenih 65 milijonov evrov v letošnjem proračunu, kakšna sredstva so za to zagotovljena, in vsi ukrepi, ki jih je navedel državni sekretar. Nehajte govoriti, da se nič ne dela, ker s tem pljuvate v ugled te institucije in vseh nas, ki smo tu notri, tako koalicije kot opozicije. In če bi imeli neke resne razprave, sem tudi jaz za to, da imamo neke omejitve tu notri, se pogovorimo, potem pa vedno rečete, ja, svoboda. Če greš v Evropski parlament, ti točno odmerijo, koliko lahko tam parlamentiraš.

vrniti k temi današnje razprave, ampak zgolj en intermezzo. Res se bojim politike, svobodne politike, ki bi omejevala razpravo v Državnem zboru, Državnem zboru, kjer je mesto ravno za razpravo. Če bi se poslušali, tako kot je bilo rečeno, pa ne samo poslušali, če bi se slišali, teh današnjih razprav sploh ne bi bilo, ker bi že na matičnem odboru sprejeli takšne rešitve, kot jih vlada sedaj predlaga in jih bom tudi povedala, tako da bo jasno in da se spet ne bomo obmetavali, kdo kaj je in kaj kdo ni. Prvič, dejstvo je, da je zame res nesprejemljivo, da najprej sprejmeš zakon, ga uvedeš in potem testiraš. Zdaj mi pa povejte. Če bi v tem času inšpektorat ugotovil številne nepravilnosti, čez dva meseca boste pa zakon vrnili nazaj, kaj bo potem s temi nepravilnostmi? Že to je tako zelo skregano in kaže na to, da pač potem zakonodaja ni stabilna, kar zagotovo ni dobro. Zdaj bom pa šla od začetka, ker tudi sama ne želim, da se govori o stvareh netočno. Najprej, vsi vemo, da se že sedaj vodi evidenca o izrabi že sedaj, pred uveljavitvijo tega zakona, da bom povsem jasna, vodi se evidenca, v katero se dnevno vpisujejo podatki o številu opravljenih ur. To je bistveno drugače od tega, kar zahteva sedanji zakon. Ena od kritičnih zadev, ki ste jo tudi vi, državni sekretar, izpostavili, je na primer, da se bo vedelo, kdo dela ponoči in se bo to ustrezno plačalo. Državni sekretar, še enkrat, imamo poklice, kjer se lahko delavec, ne vem, en IT strokovnjak sam odloči, da bo delo opravil zvečer ali ponoči. Kaj boste naredili? Boste zahtevali, da ima plačano nočno delo? Zakaj? Če se on odloči, da bo delal ponoči in delodajalca to seveda ne ovira pri tem, seveda tukaj ne gre za nočno delo, ker on želi sam delo, ki bi ga sicer moral opraviti, ne vem, od devetih do petih, ga opravi ponoči, ker takrat pač meni, da je najbolj učinkovit. Pa zakaj tukaj strežete po delovnem življenju nekoga? To je neumnost, onadva dobro delujeta, plačan je očitno dobro, sicer ne bi bil pri tem delodajalcu. Ne gre za obliko nočnega dela, to ni res. to ni res. Še enkrat, ne razumete! On se odloči, da bo delo, za katero je dogovorjeno z delodajalcem, da ga opravi v nekem določenem času, na primer v tednu dni, opravljal v v nočnem času, ampak to ne pomeni, da delodajalec zahteva delo v nočnem času. On mu samo pusti, da dela v nočnem času, ampak vidim, da tega enostavno ne razumete ali pa nočete razumeti. Takih poklicev je veliko in so učinkoviti. Nenazadnje marsikdo reče, bom raje popoldne preživel čas z družino, bom z njimi, ne vem, odšel na sprehod v naravo, saj ste vi tudi tisti zagovornik družinske politike, mar ne? mar ne? Kaj sedaj vi ugotavljate, po treh mesecih oziroma po letu dni, na kar smo vas tudi že opozarjali? Črta se evidentiranje odmora, saj je nesorazmerno obremenilo delodajalce in delavce. Zato smo vam ves čas govorili, da pustite ljudem, da gredo na malico in da se pri tem ne štempljajo. In se štempljajo. Ni res, kar ste prej rekli, da se bodo štempljali samo, ko pridejo in ko grejo. Danes že tukaj naši kolegi morajo priti na kosilo in se morajo štempljati. Eni ja, eni ne. Jaz sem proti prvo- in drugorazrednosti. Drugo, osnutek prinaša tudi razrahljanje nabora podatkov za dnevni vpis v evidenco in črtanje evidentiranja izrabe odmora med delovnim časom. Kot ugotavljajo, sprememba na področju vpisovanja podatkov o odmoru prinaša le dodatne obveznosti za delodajalce in posledično delavce, ne pa tudi večjih koristi. Pa ste res potrebovali eno leto za to ugotovitev, o kateri smo govorili? In potem se danes koalicija čudi, zakaj vlagamo zakon,

Dejstvo je, da tudi ugotavljate, da takšni ukrepi ne bi bili sorazmerni v luči povzročitve administrativne obremenitve delodajalcev in delavcev, saj bi le-ta bistveno posegla v učinke ukrepa ter posledično povzročila nesorazmerno obremenitev glede na zastavljeni cilj ureditve. Se pravi, tudi jasno povedano, ugotavljate točno to, kar vam skušamo ves čas povedati. Za vse preostale podatke, ki jih je treba na novo vpisovati v evidenco, pa predlagate nov odstavek v zakonu, da se te zadeve lahko uredijo s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Ste slišali, kaj sem razpravljala, mislim, da 2. marca 2023? Pustite tistim, ki mislijo, da morajo kaj spremeniti, da to uredijo s kolektivno pogodbo, če mislijo. Pa še to menim, da ni najboljši ukrep, ker se bodo pač kolektivne pogodbe odpirale in bodo odpirale tudi še druga vprašanja, ampak pustimo, to ni tema za danes, ampak to to so ukrepi, ki smo vam jih poskušali dopovedati leto dni nazaj. Zdaj pa še nekaj. Rekli ste, da je zakon nastal tudi na področju tega, kar ugotavlja inšpektorat. Lepo in prav, državni sekretar, ampak vi dobro veste, da tudi če daste nova pooblastila inšpektoratu, bo ostal tisti drugi problem enak ali še večji. Še naprej se jih bo pritoževalo na ta ukrep 80 do 90 odstotkov in še naprej se bo dogajalo to, da namesto glob iz tega ne bo nič, samo še kakšno dodatno zaprto podjetje. Delavec od tega ne bo imel nič. Rešitve je treba poiskati na drug način. Državni sekretar, tukaj bi pa želela, da me slišite tudi zato. Lepo, da menite, da se morajo inšpektorati ukvarjati s tem, koliko časa je trajal odmor za malico, kar je zame bedarija, največja bedarija,

zelo zanimivo, ki pa ob nedeljah pošilja na domove zaposlene brez vnaprejšnje napovedi, brez vedenja in pač delo opravljajo v nedeljo popoldne, pri tem, da vsebina dela, ki ga opravljajo, ni prav v nobeni vidni potrebi za nedeljsko delo. Jaz upam, da inšpektorat tudi take stvari preverja oziroma bom povedala drugače, upam, da je ta delavec sploh imel urejeno evidenco o delovnem času. Nekoliko dvomim, ampak bi bilo zanimivo, da si tudi to pogledate, ker so kršitelji različni. Kot drugo, kaj me najbolj bega pri tem zakonu. Vi velikokrat opozarjate na to, kako se krši delavcem pravice in tako naprej. Ali vi mislite, da so se visokošolski učitelji in profesorji na vas obrnili z izjemo, se pravi da bi že takrat to reševali s kolektivno pogodbo zato, ker jim delodajalci kršijo pravice? Imajo težave s preveč urami oziroma s takim delom, ki ni ustrezno plačano? Ste se z njimi pogovorili? So si želeli, da se 30-minutni čas malice uvrsti v ta zakon, zato ker se jim krši delovna zakonodaja? Jaz mislim, da ne, in to vi dobro veste. V bistvu mislim, da je več težav zdaj na drugi strani kot na tisti, kjer ste vi iskali vi iskali največ problemov. Še enkrat. Jaz absolutno podpiram zakon, ki smo ga predlagali, zato ker v bistvu govori o vsem tistem, kar ste sprejeli, pa ni dobro. Naj gre zakon nazaj. Poskušajte v okviru ministrstva poiskati druge načine za to, da se bo sankcioniralo tiste, ki so kršitelji. Dam vam prav, sankcionirajte jih, ampak mislim, da imate tukaj eno drugo delo, da ni zadosti to, kar počne inšpekcija, ampak da se morate usesti tudi s pravosodnim ministrstvom in zadeve reševati na način, da bo pravna država tudi funkcionirala tam, kjer mora. Nič ne pomaga delavcu, če se revež pritoži, da se mu je kar koli kršilo, na koncu pa seveda sodni mlini naredijo tako, kot želijo, in zavarujejo tistega, ki je kršil zakon, tisti, ki pa je na to opozoril, pa na koncu ostane celo brez službe. To niso pametne rešitve, niti dobre rešitve. In ta zakon ni v ničemer, res ni v ničemer dodana vrednost, take rešitve ne.

Nič od nič od tega zakona, samo nezadovoljstvo, nepotrebno nezadovoljstvo v času, ko ljudje res niso najbolj optimistični. In še nekaj. Rečeno je bilo, da govorimo o slabih stvareh in da ni tako slabo. Jaz mislim, spoštovani kolega, saj ni treba, da mi govorimo, da je slabo, poglejte si javne ankete, podpora vladi je vsak dan nižja. Jaz bi bila zaskrbljena. Jaz mislim, da je to odgovor ljudi, kakšno je zadovoljstvo v državi. Hvala lepa.

določena kršitev postane pravnomočna, to je problem, sicer popolnoma ločen od problema evidenc in verodostojnosti evidenc in tako naprej, ločen tudi od problema nadzora na nek način. Če bi Levica predlagala v parlamentu, da se delodajalci ne smejo pritožiti na izrečene ukrepe inšpektorata, si predstavljam, da bi leva in desna stran znoreli od kršenja pravne varnosti delodajalcev. SDS zagovarja, pravi, da je problem dejstvo, da se lahko delodajalci pritožijo na izrečene ukrepe in da ko sodišče nekaj odloči, da lahko gredo tudi na drugo stopnjo in tako naprej. Mislim, da je to pravna varnost, ki jo imamo vsi prebivalci te države in tudi vsi gospodarski subjekti. Tako da je to ločen problem in ne tako enostaven, kot želite prikazati. Prej je bilo rečeno, spet nove oblike dela. Ali so to te nove oblike dela, tako čudovite, kjer ponoči garamo, podnevi pa imamo čas za družino? to je nevarnost novih oblik dela, da delovni čas polzi in postane vseobsegajoč in se zažre v prosti čas oseb in v tisto varstvo, ki ga je ZDR predvidel za pravice iz delovnega razmerja. Nadalje, inženir, ki ste ga omenili, ki bi ponoči. Če je v delovnem razmerju in če dela po navodilih delodajalca, potem je delodajalec tisti, ki mu določa delovni čas, in tudi delodajalec je tisti, ki mora zagotoviti, da je njegova pravica do počitka upoštevana in da je njegovo nočno delo plačano. Če pa govorimo o podjetniku, ki je freelancer, ki je samostojni podjetnik, ki nudi neke storitve na trgu, ki prodaja neke proizvode, ki so na voljo na trgu kot storitev, in če podpiše pogodbo z izvajalcem, potem pa, seveda, jasno, če ne obstajajo elementi delovnega razmerja, on lahko dela, kadar hoče, tudi ponoči, in je on sam odgovoren za to, kako bo to nočno delo sam zase vrednotil. Če pa dela po navodilih delodajalca in je v delovnem razmerju, potem pa je delodajalec tisti, ki organizira delo. Pri tej organizaciji dela mora delodajalec zagotoviti, da so upoštevane minimalne varovalke in minimalne pravice iz Zakona o delovnih razmerjih, upoštevajoč nočno delo, upoštevajoč počitek, upoštevajoč plačilo nadur in tako dalje. In ravno to je tudi inšpektorat povedal. Pravite, pozabite na evidence, inšpektorat naj preganja kršitve, ampak inšpektorat je jasno povedal, od leta 2017 se ponavlja v vsakem poročilu, mora spremeniti tako, da bi določili, da vsebina o izrabi delovnega časa dnevno vsebuje tudi čas prihoda in odhoda delavca na delo, saj je drugače oteženo oziroma onemogočeno ugotavljanje zagotavljanja prisotnosti na delu, počitkov, nočnega dela in podobno. 22, inšpektorat pravi, mi ne moremo preganjati kršitev, ker ni vpisa časa prihoda in odhoda. Vi pravite, ne, tega vpisa ne bo, vi preganjate kršitve. In tukaj se lovimo že od leta 2017 in tukaj se lovita tudi Evropsko sodišče in nemško zvezno delovno sodišče, ki je ugotovilo podobno, da zahteve direktive Work-life Balance Directive ne morejo biti zagotovljene, če evidence niso urejene. Glede tega osnutka, ki ste ga brali. Osnutek, ki ga imate, ste prejeli iz medijev, je nekaj časa star in je vmesni dokument in ni zanesljiv v tem, kaj bo na koncu sprejeto, ker se jutri še enkrat dobijo predstavniki sindikatov, delodajalcev in vlade in bodo poskušali najti konsenz, ker je ta zakon nastal na podlagi konsenza, delodajalci so dali soglasje. To je ta test, ki naj bi ga vlada opravila na način, da na Ekonomsko-socialnem svetu pretehta interese dela in kapitala, da se že tam razčisti, kaj bo delovalo in kaj ne bo delovalo. Takrat so delodajalci dali soglasje. Meni je zelo žal, da so potem kasneje ugotovili, da je zakon neživljenjski, pa so ga potrdili in mu dali soglasje na ESS. Mislim, da tako ne more delovati. Ekonomsko-socialni svet naj bi bil zagotovilo, da so sprejete rešitve izvedljive, konsenzualne in nekako sprejemljive za obe strani, ne pa da s figo v žepu potrdimo nek zakon, potem pa, ko se začne uporabljati, začnemo v medijih govoriti o štempljanju, neživljenjskosti in tako dalje. Takrat je bil čas, za pogajalsko mizo. Kot sem prej že povedal, moja analiza je naslednja, ne zato, ker zakon ne deluje, zato ker zakon deluje, imajo delodajalci z njim problem. Trdim, da zakon deluje, ker poveča stroške dela. Povečani stroški dela pomenijo več denarja za delavce, in to je vedno problem. Hvala.

tudi na koncu za to odgovarjali. Usedite se skupaj in poskrbite, da ti postopki ne bodo dolgi dve, tri in še več let. To je ena od možnih rešitev. Ne razumem, delavec, ki se sam odloči, da bo delal ponoči, je za vas izkoriščen delavec. To ni res. To je nova oblika dela, da sam izbira čas dela in da mu mogoče ni treba delati osem ur v paketu. Zakaj? To so nove oblike dela. Nova oblika dela je delo na domu. A vi bi jim dali notri kamere, da bi jih nadzirali? Potem jih pustite na miru! Naj delajo takrat, ko lahko. Ne govoriti, da se jim krši zakonodaja. To enostavno ni res. Nimate prav! Tukaj pač enostavno zavajate. Ja, brali smo o teh rešitvah, očitno so bile predlagane, kajti demantija o tem nisem nikjer našla, torej se o teh rešitvah govori, o rešitvah, ki smo vam jih predlagali pred enim letom. Očitno so te razprave pomembne, ker greste vendarle nazaj z uvidom in videnjem, da so rešitve, ki ste jih predlagali, predlagali, v tem smislu nezadostne, tisto, kar vi želite, in da do tega ne bo prišlo. Še enkrat, naj bo inšpektorat učinkovit tudi tam, kjer mogoče tej vladi ravno ne paše, glede na razne objeme in čevapčiče. Hvala lepa.

Tam sem delal triizmensko delo in tam sem se tudi štempljal. Se pravi, ko sem prišel v službo, sem se štempljal, in ko sem šel domov, sem se štempljal, pa hkrati še za malico. Tukaj nisem videl nobenih težav. Ampak dejstvo je, da so poklici v naši državi različni in da imamo zelo aktivne zaposlitve, ljudje se zelo veliko premikajo, gredo ven iz podjetij, nazaj v podjetje, imajo najrazličnejše naloge in tako naprej. Tukaj pa to predstavlja problem in ne moremo vseh poklicev enačiti. Štempljanje za ene ja, tudi ljudje na terenu ne vidijo nobenih težav, ampak veliko je pa zdaj tudi poklicev, kjer pa to enostavno ne gre skupaj. Odzvati bi se moral na vaše besede, ko ste rekli, seveda, za vse, kar je dobrega, dobrega tako ni nič, ampak kar je slabega, smo krivi v Novi Sloveniji, ker smo mi pripravljali ta zakon, ki ste ga vi, kot rečete, podedovali, ampak dejstvo je, da ste ta zakon, zadnjo piko v zakonu napisali vi v Levici, ta koalicijski stroj tukaj notri v Državnem zboru pa je to podprl. In dejstvo je, da je Nova Slovenija že od samega začetka, ko ste privlekli ta zakon v Državni zbor, temu ostro nasprotovala. Mislim, da smo bili celo prvi. Danes lahko tudi v praksi spremljamo, kako je na terenu, ko se Levica trudi reševati težave v gospodarstvu. Lahko to vidimo na lastnih očeh, če pa ne vemo, pa lahko vprašamo ljudi, ki morajo beležiti praktično vsak vsak premik. Za nekatere predstavlja to zelo velik finančni vložek in tudi zelo velike težave. In jaz se ne morem strinjati prej s poslanko Anjo Bah Žibert, ki je rekla, da ljudje od tega pač zaposleni od tega enostavno nimajo nič. Imajo, res imajo, in sicer imajo dodatno obremenitev, popolnoma nepotrebno obremenitev, ki so si jo izmislili v stranki Levica.

Tisto, kar bi priporočal vam v Levici, je to, da greste na teren in da se dejansko pogovorite, kje so težave in jih potem rešujete. Včasih pa ima človek občutek, da vi zakonodajo sprejemate in pišete kar v nekih pisarnah tukaj v Ljubljani. Zaradi nekih kršitev, ki so se zdaj dogajale, ni prav, da so se te kršitve dogajale, da bom tukaj zelo jasen, bomo zdaj kaznovali čisto vsa podjetja v naši državi. Jaz osebno menim, da je tisto, kar bi morali narediti, to, da bi povečali število inšpektorjev. Menim, da je teh inšpektorjev na terenu premalo. Če imamo mi 220 tisoč plus poslovnih subjektov, imamo v Sloveniji nekje manj kot 60 inšpektorjev in preprost matematični izračun pove, da en inšpektor pokriva nekje 3 tisoč 700 podjetij. Saj vam je logično, da to niti v enem letu oziroma par letih ne gre skozi, če vsak dan obišče recimo eno podjetje. To, kar bi morali narediti, je, da bi povečali število inšpektorjev,

Reči, ne, ne moremo zaposliti inšpektorjev, ker vam jaz tega ne verjamem. Če ste našli lojalne kadre, ki ste jih zaposlili na vseh treh dodatnih ministrstvih, sem prepričan, da lahko človek najde rešitev tudi v smeri, da bi zaposlili dodatne inšpektorje. Mi imamo danes tukaj spisan zakon zaradi malega števila kršiteljev, kaznovali bomo pa čisto vsa podjetja. To je napačen pristop. Zato sem prej rekel, pojdite na teren in tam preverite, kako so stvari narejene. Zdaj kaznujemo v bistvu vsa podjetja. Lahko bi tudi rekel, da je zaradi nesposobnosti Luke Mesca kazen za vsa podjetja, ne za peščico. Dajmo se lotiti tiste peščice in tisto peščico zelo, zelo kaznovati, da ne bo prihajalo do kršenja delovnopravne zakonodaje, da bo to tudi zgled za vsa ostala podjetja. kar je povedal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. On je povedal točno to, kar se v praksi dogaja. Neka prodajalka, ki dela v neki trgovini, se bo šla pet do štirih recimo štempljat, potem bo šla pa nazaj police zlagat. Nič niste naredili s tem zakonom. Nič. Povečajte število inšpektorjev, opravljajte nadzor in to je tukaj, kot vidimo, rešitev. In zdaj še nekaj za zaključek. Kako se v tej vladi lotevate debirokratizacije. Najprej uvedeš štempljanje za vse, razen za peščico. Potem ustanoviš delovno skupino, ki bo študirala, kako to štempljanje debirokratizirati, saj vlada obljublja debirokratizacijo štempljanja, ki ga je uvedla predvčerajšnjim. To je verjetno tisto vrhunsko menedžeriranje, kot bi rekla predsednica Državnega zbora. Hvala lepa.

kot ste vi dali primer, ko ste šli v tovarno in ko ste šli iz tovarne. Delavec mora enkrat na dan v evidenco vnesti, koliko je delal, pred tem je moral vnesti, da je delal osem ur, zdaj mora povedati, od kdaj do kdaj, kar je zelo podoben vnos. Hočem samo še enkrat povedati, zakon ne predvideva tega, da je treba realno časovno stvari, zakon ne nalaga podjetjem, da morajo vpeljati kartice in elektrončke. Lahko delajo to na list papirja enkrat na dan, tako kot zakon pravi, samo to, prosim, razumimo, da štempljanje ne pomeni realno časovno, tega zakon ne predvideva. Seveda je to ena izmed možnosti. Nekatera podjetja

tako je tudi IRSD vedno trdil, tudi če pošljemo inšpektorja, v tem je, se strinjam, problem, število inšpektorjev, seveda je problem in jih poskušamo več zaposlovati, jih pa tudi na trgu težko najdemo, ampak trenutno so prazne kvote na inšpektoratu, ki jih poskuša inšpektorat dopolniti, tako da to je ongoing problem.

Dejstvo je, da je vladni zakon prestal vse faze potrjevanja, nastal je na ESS, kjer so se z njim strinjali tako delodajalci kot sindikati, potrdila ga je vlada, med drugim tudi minister za gospodarstvo, ki ste ga parkrat omenili. Postopek pa se je zaključil še na potrjevanju v parlamentu, kjer pa smo mu pred uveljavitvijo dali še pol leta časa, da se deležniki pripravijo na implementacijo. Večino podatkov, ki jih je bilo treba voditi v evidencah, smo imeli že doslej. Glavna novost je dnevno vpisovanje točnega prihoda in odhoda z dela ter izrabe obsega odmora med delovnim časom, in to enkrat na dan. Delavci imajo po novem tudi pravico do seznanjenosti in vpogleda v to evidenco. Novost je tudi to, da mora delodajalec hraniti evidence in vso zakonodajo. Kot obljubljeno pa je pristojno ministrstvo tri mesece aktivno spremljalo izvajanje veljavne novele in spremljalo pripombe glede težav oziroma nezmožnosti v zvezi z izvajanjem zakona. Kot smo slišali predstavnika ministrstva, se bo zakon na podlagi prejetih pripomb spremenil s soglasjem socialnih partnerjev, za kar si vlada trdo prizadeva. Rešitve bodo sledile načelu preprečevanja in odprave kršitev,

hvala. Plod tovrstne zakonodaje, ki ste jo sprejeli že pred meseci in ki jo želi opozicija popraviti, v bistvu izhaja iz enega preprostega dejstva, in sicer, ko ne veš več, kaj bi v tem kaosu vladanja, predpišeš vsako neumnost, ki ti pride na pamet zaradi enega osamljenega primera. Zgodba te zakonodaje, ki je zdaj sprejeta, je zgodba o tem, da vlada v bistvu na vseh ostalih področjih nima vizije in ideje, kako spremeniti stvari v tej državi na boljše, tudi kar se tiče odnosa do poslovnega okolja. Če kaj, potem vidimo, da recimo ta zakon, ki je sprejet in ki potrebuje popravke, o čemer danes govorimo, v bistvu dodatno bremeni gospodarstvo, naše poslovno okolje. S čim so si naši gospodarstveniki, s čim si je dejansko naša družba zaslužila, da namesto, da bi jim ponujali boljše poslovno okolje, uzakonjamo predpise, jih dodatno birokratsko oviramo, namesto da bi jih resnično spodbujali, da bi lahko v absolutnem smislu razvijali svoje talente? S čim so si ti ljudje to zaslužili? Govorimo o vladanju, ki nima ideje, ki nima vizije, kako reševati situacije, in danes itak stavkajo že vsi in tudi gospodarstvo je zaradi vaših predpisov in zakonov dobesedno na nogah. Če kaj, potem sta za pozitivno poslovno okolje potrebni dve stvari. Prvič, razumni davki, česar ne razumete, in drugič, odprava birokratskih ovir, česar tudi ne razumete, sicer bi današnji zakon, ki ga predlagajo kolegi iz SDS, podprli. In tudi različne raziskave med podjetniki in gospodarstvom kažejo, da so birokratske ovire, pretirana administracija rak rana njihovega dodatnega razvoja. In zakaj vsako stvar, ki se vidi kot problem, narediti še večji problem? Zakaj? Zaradi tega, ker na drugi strani nimate alternative, ki bi jo ponudili temu istemu gospodarstvu. poglejmo primer tega obveznega štempljanja. Tisti, ki že zdaj spoštuje vsa pravila, ima v podjetju pozitivne odnose z zaposlenimi, jih bo imel še naprej

takšnih podjetij, pri katerih so zaposleni veseli, da so tam, ki imajo dobre odnose in ni nobenih kršitev delovnopravne zakonodaje. Tisti en odstotek ali pa še manj, ki ali pa še manj, ki pa nimajo tovrstnih odnosov znotraj podjetja, ti, ki iščejo krivine okrog delovnopravne zakonodaje, jih bodo iskali pa še naprej. Ampak vi ste zaradi enega primera sistematično kaznovali vso slovensko gospodarstvo, vse delodajalce in hkrati tudi zaposlene. Kakšen je na koncu učinek? Jaz bi rad videl analizo tega zakona po enem letu, kakšen je učinek te dodatne birokratske ovire,

če v primeru tistega podjetja, ki je kršilo delovnopravno zakonodajo, niso tega že prej preprečili? In tretjič, danes, če je kje problem, je problem povsod po Evropi in tudi v Sloveniji, in sicer z delovno silo. Povejte mi, kateremu gospodarstveniku, podjetniku, ki potrebuje delavce kot suho zlato, pride na pamet, da bo tistim delavcem, ki jih potrebuje, kratil njihove človekove pravice? Jaz takih podjetnikov v tej državi ne poznam, jih pa poznate vi, kot kaže, ki imate podjetnike, gospodarstvenike za razredne sovražnike. To jaz res obžalujem. Namesto rešitev v Državnem zboru, kot sem dejal, antibirokratskih zakonov, razumnih davkov ste iz gospodarstva naredili ne samo vrednostni, ampak bijete ideološki boj na račun tega istega gospodarstva, in to jaz iskreno obžalujem, kajti to so tisti ljudje, ki

Besedo ima državni sekretar, da se odzove na te močne trditve. Replika? Najprej replika, potem pa državni sekretar. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Sprenevedanja in farizejstva še kar ni konec, stvari smo že večkrat povedali. Leta 2006 je bil sprejet prvi zakon o evidentiranju, nekatera podjetja in delavci se evidentirajo že od takrat, evidentirajo že od takrat, in javna uprava, seveda. Govoriti o tem, da zdaj bijemo nek ideološki boj proti gospodarstvu, cel čas to nabijate in si hočete prilastiti še to poleg cerkve, da je še gospodarstvo tisto, ki vas podpira, ker ste vi glas gospodarstva. Pa nehajte ga srati, Poglejte si, prej sem navedel gospodarske rezultate, kako smo pomagali tudi gospodarstvu, kako urejamo zadeve v tej državi. Nehajte ene in iste stvari tu notri potvarjati in nabijati posplošeno. Noben ni proti gospodarstvu. sem tudi, da se zavedamo, da so takšni in drugačni delodajalci, pač za tiste, ki niso dobri, je treba imeti neke nadzorne mehanizme. Ni Inšpektorat za delo edini nadzorni mehanizem v tej državi. Če bi se vsi tako držali pravil, ne bi potrebovali nobenih nadzornih mehanizmov.

Hvala. Ne, ne gre za ideološki boj, nikakor, saj tudi drugi družbenoekonomski sistemi poznajo gospodarstvo, saj tudi socializem je poznal gospodarstvo. Če smo socialisti, to ne pomeni, da smo proti gospodarstvu. In vaša teza je bila, da moramo v času pomanjkanja delovne sile vendarle pustiti, da bodo delodajalci to delovno silo spoštovali in ne bo kršitev, ker tako ali tako so delavci zelo veliko vredni. Na žalost je ravno obratno. V času velikega pomanjkanja delovne sile se bomo zelo v kratkem soočili z uvozom delovne sile in ko se soočamo z uvozom tujih delavcev, lahko močno narastejo kršitve delavcev. To je pač nek vzorec, ki ga vedno vidimo. Kadar ima neka družba večji uvoz delovne sile, se tam dogajajo kršitve in ko se tam dogajajo kršitve, prihaja do socialnega dumpinga in se potem standard vse delovne sile v državi zniža. Jaz bi rekel, da je v času pomanjkanja delovne sile in uvoza tuje delovne sile treba biti še posebno pozoren na preprečevanje kršitev. Če se vrnem še enkrat na to. Rad bi se res odzval na to. Ne gre za to, da je bila ena kršitev in smo mi zato spremenili Gre za to, da inšpektorat od leta 2017 nonstop govori, zaradi tega, ker ni evidentiranja prihoda in odhoda, mi ne moremo, nam je onemogočeno zagotavljati pravico do počitkov, odmorov in tako dalje. Gre za sistemsko težavo, da inšpektorat ne more ugotavljati tega, kar po ZDR ljudem pripada. Ne gre za Marinblu in Seleo. Ne gre za en primer, potem je pa Luka Mesec napisal zakon. Zakon se je pripravljal od leta 2019 na Ekonomsko-socialnem svetu, kjer je dobil soglasje delodajalcev in sindikatov. In še več. Ne gre samo za slovensko zgodbo. Direktiva o nekaterih vidikih organiziranja delovnega časa je predvidela, katere minimalne pravice morajo delavci imeti v delovnem času. Potem pa je leta 2019 Evropsko sodišče povedalo, da če država nima verodostojnega sistema evidentiranja delovnega časa, tega ne more zagotavljati, in državam naložilo, da morajo ta verodostojni sistem tudi vzpostaviti. Nemško zvezno sodišče je prav tako naložilo državi in delodajalcem in so leta 2023 sprejeli zakon, ki predvideva beleženje časa prihoda in časa odhoda. In še enkrat, ne na način štempljanja, ne na način, da je to realno časovno, ampak na način, kot velja od leta 2006, da se dnevno v evidenco vpiše namesto delal je osem ur, delal je od – do, en pomišljaj in ena številka več. To je bistvo tega zakona. Res pa je, da je v primeru malice inšpektorat želel malico, sindikati so želeli malico, delodajalci so pristali na malico. Nam Nam na ministrstvu je bilo nekako vseeno, mi smo omenili, če IRSD pravi, da je treba malico evidentirati, če sindikati pravijo, da si tega želijo, in če delodajalci na to pristanejo, zakaj za vraga bi mi bili bolj pametni od vseh teh treh in malico vrgli ven? Je pa res, da se je zdaj v tem vmesnem obdobju izkazalo, celo sindikati so to priznali, da na terenu obstajajo primeri, ko delavec evidentira, da je bil na malici, pa sploh ni bil na malici, ker v Sloveniji očitno te zavesti ni. Prej je to primer jasno kazal. Če imam jaz eno natakarico, ki dela v lokalu, to ne pomeni, da ona nima pravice do 30 minut odmora, to pomeni, da ima delodajalec obveznost, da se odloči med dvema opcijama – ali jo bo za te pol ure prišel nekdo nadomeščat ali pa bomo imeli lepo listek, tako kot vidimo v Italiji ali v kakšnih drugih južnih državah: »Sem na malici, pridem ob dveh.« Popolnoma normalno. Če imaš enega zaposlenega v trgovini ali v lokalu, ima on po ZDR pravico 30 minut odmora med delovnim časom. To je pravica, zapisana v ZDR. Ne more biti izgovor, jaz imam samo eno zaposleno v lokalu, ona nima malice, osem ur dela brez odmora. Ta pravica je v ZDR napisana. Če ne gre drugače, gre oseba na odmor in je lokal zaprt, ali pa delodajalec meni, da je to popolnoma nesprejemljivo in organizira nadomeščanje v tem času. Njegova stvar, njegova obveznost. NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Nadaljujemo, in sicer besedo ima poslanec Jožef Lenart. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav prisotnim gostom z ministrstva in seveda kolegicam in kolegom! Obravnavamo torej znova Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela zakon o evidentiranju, ki smo ga vložili na neke, bom rekel, neživljenjske zakone koalicijskih zakonov v preteklosti. Če tako se izrazim, danes je torej dan za odpravljanje neživljenjskih birokratskih ovir za naše gospodarstvo in vse delodajalce, ki bi v svojih podjetjih želeli povečati dodano vrednost.

minimalne plače. Nova delovna mesta z minimalno plačo niso dovoljena. Se pravi, gremo v smer, kjer poskušamo narediti večjo dodano vrednost, dobre pogoje za gospodarstvo, od česar je odvisen seveda naš proračun, in nato naredimo popolnoma kontra stvari, kot smo napovedali. Primarni plan, kot že rečeno, vsako novo delovno mesto z večjo dodano vrednostjo na zaposlenega. Nekako je potem tudi spomladi leta 2023, seveda na predlog Vlade, državni zbor potem tudi potrdil Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, mi pa pa smo šli takrat nazaj. Veste, kam smo mi takrat šli? Mi smo šli nazaj v čas nekega planskega gospodarstva in če se mogoče še malo pošalim, bolj smo se približali časom industrijske revolucije, ko so v fabrikah, tovarnah imeli fizično napravo za štempljanje, notri si vtaknil kartico, potem si pa pritisnil in si imel prihod na delo. Zakaj? Zaradi tega, ker smo v poslanski skupini opozarjali, da so časi drugi. Slovenska demokratska stranka ves čas zagovarja dobre pogoje za gospodarstvo in seveda smo prisluhnili delodajalskim organizacijam in tudi na osnovi tega sedaj ponavljamo, da se odpravi te neživljenjske ukrepe in da se debirokratizira, da se lahko več naredi. Povejte mi, spoštovani sekretar, kako se naj beleži zavarovalni agent? Cel dan ima dejansko dinamično delo, od pisarne, ki jo morda niti ne obišče, pa do vsake stranke. Kako se naj beleži nepremičninski posrednik? Delavec Delavec zidar je že trikrat evidentiran, mora ga preddelavec na gradbišču zapisati, ko pride v službo, se mora beležiti. Vse to jemlje veliko časa in energije recimo gradbenim podjetjem, ker so se včasih odpeljali kar na delovišča, zdaj se pa morajo oglasiti na sedežu podjetja in tako naprej. Kako naj se zabeleži odhod zdravnika, ki ravnokar opravlja peturno operacijo, pa mu je čas že davno pretekel?

takšne zadeve. Sam se strinjam, še posebej, ker sem bil včasih kadrovik, da je potreben nadzor tam, kjer so bile nepravilnosti. Strinjam se s tem, da se tudi kaznuje tiste, ki dejansko prisilijo, če tako rečem, ljudi, da delajo prek delovnega časa, pa jih ne plačujejo. Če so bili takšni primeri, to obžalujem, ampak še enkrat, vsi skupaj moramo ustvarjati dobre pogoje. Vemo, da to, kar sem navedel, ni prav, ampak tudi to, kar imamo takšno birokratsko oviro in takšno jemanje časa ljudem, pa tudi ni prav. In zdaj še mogoče za tiste, ki berete samo Ekonomsko demokracijo. Mi smo imeli na vaš sprejeti zakon takšne in drugačne zapise v medijih. In če nekdo reče, da to ni res, kar govorimo tukaj, da je zadeva neživljenjska, predstavniki delodajalcev torej pozdravljajo predlog SDS, da se črta člene spornega zakona,

od delodajalcev, imamo še nekatere izjave, kot smo rekli v medijih, na primer naslov Luka Mesec z jugoslovansko idejo represije nad delodajalce. Naslov Kmalu za večino zaposlenih velika novost, globe do 20 tisoč evrov. Potem imamo kontradiktorne izjave ministra za delo in potem seveda to, kar slišimo od drugih ministrov, če tako rečemo, ki so najbolj povezani s tem štempljanjem. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je v izjavi za medije novembra 2023 povedal, da je namen zakona morda pravi, njegova izvedba pa je neizmerno slaba. In potem je tudi napovedal, da bodo na seji Vlade to nekako popravili, naredili življenjsko. Potem imamo še zapis, kaj pravi premier Golob na vrhu slovenskega gospodarstva, 29. 11., in sicer citiram: »Vam bom dal primer registriranja delovnega časa, ki je ena od točk, ki definitivno potrebuje izboljšave.« Dr. Robert Golob je v nadaljevanju svojega govora soglašal z razlogi, zaradi katerih smo poslanke in poslanci dejansko v SDS za to, da se odpravi to birokratizacijo, ki ne služi ničemur. Zaradi tega, še enkrat pač pravim, ne govoriti, da je vse odlično, pa mogoče tudi ni vse napačno v tej državi, ampak ta moment imamo zelo nizko brezposelnost, vprašati se pa moramo, kam odhajajo ljudje delat. Takrat, ko smo imeli to štempljanje in plansko gospodarstvo, so masovno hodili s trebuhom za kruhom v kapitalistične države, ki so bile bolj napredne in so imele večje prihodke. Seveda nikakor ne gre skupaj, da takrat, ko ti delaš na neki mašini v tovarni s 500 zaposlenimi, ta zadeva ne pije vode isto, kot jo potem pije recimo eno podjetje, ki ima pet ali šest zaposlenih. Zaradi tega je seveda naš predlog [vreden] podpore in verjamem, da v prihodnosti ne boste imeli predlogov, ki zavirajo naše gospodarstvo in seveda gospodarsko rast in blaginjo življenja ljudi v Sloveniji. Hvala.

dvorane/ Spoštovani poslanec, ne moremo kar tako debatirati mimo mikrofonov in mimo podane besede, replike na repliko pa ni. Zdaj ima besedo poslanec mag. Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa. Najprej vsem skupaj en prijazen dan! Ja, res smo zanimiva družba v tej dvorani. Ponovno se potrjuje tisti rek, da ni vse prav, če ni vsak dan nekaj narobe. In za tisti narobe s polresnicami, poldejstvi, izmišljotinami, potenciranjem, pa tudi laganjem, poskrbijo kolegi iz opozicije. Saj smo se že nekako navadili, ker je les moderen, da so nekateri, pri nas na podeželju rečemo, bolj bukev. Ampak ponavlja se nam, da drva ne bodo več gorela, da preprečujemo kurjenje drv. Resnica je obratna, da te prepovedi ni čisto nikjer, da da se pa vlada trudi z izdatnimi milijoni in milijoni, da bi tisto, kar je naša samooskrba, dragocen energetski vir, pokurili na način, da je okolje čim manj obremenjeno. Eni vpijejo, drv ne damo, očitno tri pikice, raka radi imamo. Približno tisoč ljudi ima vsako leto resne težave, ki se velikokrat tudi slabo končajo, zaradi prevelikega števila prašnih delcev. O tem bomo danes še govorili in tudi polarizacije in razmerja moči bodo enaka kot zdaj. V koaliciji se bomo zavzemali za čisto okolje, za to, da nekdo, ki ima več kot 20 milijonov evrov dobička, da več za okolje. Drugi se bodo seveda brezobzirno zavzemali za kapital. Podobno je tudi v tej zgodbi, kaj vse smo slišali na račun gospodarstva, kritike na račun Slovenije, kot da to ni naša domovina, kot da to ni naš dom in kot da si ne želimo, da bi nam šlo v redu v gospodarstvu, da bi nam šlo dobro. Seveda to ni odvisno samo od zakona o registraciji delovnega časa, ki je mimogrede začel nastajati že v času vaše vlade, slabo ste ga uskladili. Ta vlada je dialoška, zakon je bil usklajen na Ekonomsko-socialnem svetu. Kasneje po sprejetju so se pa pokazale določene težave, da je mogoče birokracije res veliko, da se da kaj poenostaviti. In kako ravna v življenju razumen in moder človek? Prizna težavo in se potrudi, da jo popravi. Zato je bilo tri mesece prehodnega obdobja, v katerem inšpektorji niso kaznovali, pač pa so izobraževali, in zakon bo po uskladitvi slej ko prej nadgrajen, izboljšan, in tako je prav. Zakaj je bilo pa treba to narediti? V Sloveniji smo danes v trenutku rekordne zaposlenosti in če hočemo delavca spoštovati, če nam je mar za njega, potem je treba tudi poskrbeti za dobre delovne pogoje. Res je že dolgo, kar smo hodili v osnovno šolo, ampak takrat smo bili tudi navajeni na en urnik, ritem, točno se je vedelo, kdaj se pride, kdaj se začne, kdaj je malica in kdaj se konča. In zdaj, ko hočemo normalna razmerja tudi znotraj kolektivov, je pa ta trenutek v državi to najpomembnejša tema, da je bilo že trikrat, štirikrat treba govoriti o istem razlogu. Se bom vrnil na iztočnico, jo je kolegica Sandra povedala v stališču, da je definicija norosti ta, da ene in iste postopke ponavljaš neštetokrat in misliš, da boš dobil drugačen rezultat. Drugačen rezultat bo s konsenzom, z dialogom, dogovorom na Ekonomsko-socialnem svetu. Kritike na račun dela te vlade, politizacija in kritike na gospodarstvo kar povprek. Kje smo? Slovenija je še vedno uspešna, še vedno je zgodba o uspehu in to je dobro za vse nas, Slovenke in Slovence po srcu, ki se ne delimo vsak dan znova na vaše in naše, na leve in desne.

proizvoda. Smo v vrhu Evropske unije in boljši od sosedov. Tudi zadolženost te države je nižja od povprečja Evropske unije, kar je dobro. Od sosednjih držav imajo recimo Italija, Avstrija in Madžarska višji delež dolga v bruto družbenem proizvodu, medtem ko ga je pa Hrvaška tudi na račun višje gospodarske rasti uspela znižati. Kaj se dogaja v slovenskih domovih, družinah? Slovenska gospodinjstva in podjetja so nizko zadolžena, depoziti na bankah se povečujejo. V tem trenutku je treba pohvaliti tudi uspešen ukrep Vlade, da so se javne obveznice razprodale in da obresti, ki so prej končale v Bruslju, New Yorku ali pa na Japonskem, zdaj ostajajo v žepih slovenskih državljank in državljanov. Kdor se več ukvarja s statistiko, pozitivnih, dobrih rezultatov je kolikor hočete, zato trditev, da uničujemo slovensko gospodarstvo, nikakor ne drži. Ta vlada je podprla tudi podjetnike v poplavah z že izplačanimi sredstvi, to je naša naloga tudi za naprej. Podpiramo investicije v visokotehnološke panoge, kot je zgodba v Lendavi na področju farmacije in še in še. In zato, za božjo voljo, prenehajmo se prepirati o tem zakonu, poiščimo in počakajmo na skupne rešitve, ki jih bo ministrstvo pripravilo, in se posvetimo tistim temam, ki so ta trenutek mogoče bolj pereče, bolj aktualne. Ker smo že pri zdravstvu,

ukrepi, s štempljanjem na Ortopedski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra, kako podobno simptomatično kot danes. Enajst vodilnih ljudi je štempljal nekdo drug, zato da so oni lahko delali in služili pri zasebnikih. Je treba še kaj dodati? Ni. Hvala lepa. Najlepša hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Besedo ima najprej predstavnik Vlade, državni sekretar Dan Juvan. Izvoli. Hvala za besedo. Mislim, da smo kar v redu sklenili. Jaz bi še enkrat rad poudaril, da je namen sprememb tega zakona, katerega konsenz se je začel iskati že leta 2019 ravno zaradi potrebe inšpektorata po tem, da se mu sploh lahko omogoči nadzor, samo en, in ta namen je zagotoviti osnovne delavske in človekove pravice. Rešitve, ki jih poskušamo zdaj poiskati skupaj z delodajalci in sindikati, bodo šle zagotovo v to smer, da se tiste rešitve, ki ne pripomorejo k

da so rešitve sorazmerne in da tiste rešitve, ki pripomorejo k delu inšpektorata, ki so nujne in ki so bile tudi prepoznane, kot sem danes že večkrat omenil, tako na sodišču Evropske unije kot delovnem sodišču v Nemčiji, tudi druge države poznajo podobne obveznosti in podobne sisteme, da te rešitve obveljajo tudi pri nas in zagotovijo ravno v tem času pojava novih oblik dela in novih pritiskov na zaposlene, da se upošteva delovni čas, ker se moramo vsi skupaj zavedati, da je prosti čas eden izmed izredno pomembnih elementov kakovosti življenja vseh

norost, ki se je začela z vašim predlogom zakona oziroma s sprejetjem pred približno letom dni. Na to norost, na norosti tega zakona so opozarjali že pred uveljavitvijo tako delodajalci kot delojemalci. Po uveljavitvi smo tri mesece ponovno spremljali pripombe, norosti tega zakona tudi na ministrstvu za delo. Norost se še kar nadaljuje, ampak kot sem že na začetku rekel, razlika je med norostjo in med vztrajnostjo. Nam je bilo očitano, da populistično ponavljamo in skušamo ustaviti to vašo norost, kot da je to vse skupaj zraslo na našem zelniku, pa ni.

prizadetih, tako z delodajalske kot delojemalske strani, tako da prav zagotovo ni to zraslo samo na našem zelniku. Mi samo želimo, da so ti, ki se ne strinjajo z norostjo vašega zakona, slišani tudi v Državnem zboru.

glede funkcioniranja podjetja, primer prodajalke, natakarice. Dotaknili ste se tudi zdravstvenih delavcev, ki so zadnje dni zelo v zobeh, ampak najbrž si ne predstavljate, da si bo nek zdravstveni delavec, ki je odgovoren recimo za en oddelek ali pa za stanje enega pacienta, ki ima seveda pravico do odmora in bo šel na odmor, vmes se bo nekaj zgodilo, dobil bo klic, najbrž ste videli, da je veliko zdravstvenih delavcev opremljenih z napravami, da so da so v vsakem trenutku dostopni, in bo ta zdravstveni delavec rekel tako kot trgovka oziroma natakarica ali bo dal listek, jaz sem na malici, medtem bo pa pacient umrl na bolniški postelji. Tako da zakon oziroma rešitev ni dobra, sami priznavate. Pripravljeni ste iskati rešitve oziroma se pogovarjati, kot sem prej že omenil, jutri naj bi se nadaljevali ti pogovori. Jaz upam, da bodo uspešni. Kar se tiče tega našega zakona. Vi ste že evidentno vsi napovedali, da ga boste zavrnili, ampak za ta naš predlog, ki ga danes obravnavamo, je to prva obravnava. Vi ste med razpravo ponavljali, da so težave. Po drugi strani pa govorite, da naš zakon, ki samo opozarja na te težave, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Izglasujte, da je primeren za nadaljnjo obravnavo, členi zakona so odprti. Jutri oziroma v naslednjih dneh, upam, da kmalu, boste uskladili rešitve, ki jih lahko z amandmaji dodate v ta predlog zakona in lahko v relativno kratkem času razrešimo ta gordijski vozel oziroma norost in najdemo rešitev, s katero bodo zadovoljni tako gospodarstveniki oziroma gospodarstvo kakor tudi delojemalci. Predvsem bi se pa bilo treba fokusirati na rešitve, ki bodo dejansko stopile na prste tistim, ki zakone izrabljajo. Kolega je prej v razpravi rekel, da se slab gospodarstvenik ne bo držal zakona. Drži, ker slab gospodarstvenik oziroma nekdo, ki gre s figo v žepu v nek posel, tudi ne razmišlja dolgoročno, ker nobena taka zgodba ne bo trajala dolgo. Naša zakonodaja pa omogoča, da ko te dobijo, zapreš firmo, odpreš novo firmo, nadaljuješ z istim modusom operandi poslovanja. Tako da se fokusirajmo dejansko na rešitve, ki bodo prekrškarje, ki so znani, ki se ponavljajo, ustavile in jim onemogočile delo. Ne zavirajmo ustvarjalnosti, delavnosti, pridnosti, če želite, večine gospodarstvenikov in zaposlenih v teh podjetjih, ker bomo le na ta način lahko Slovenijo pomaknili naprej tudi na svetovnem zemljevidu, kar se tiče gospodarske uspešnosti. Hvala.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 Vidim, da je interes. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja Rado Gladek ter predstavnik Vlade, državni sekretar Dan Juvan, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Sedaj pa začenjam s prijavo. Prijava poteka. Prvi se je k besedi priglasil poslanec mag. Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa. Vesel sem zaključka, ki ga je predstavil predstavnik predlagatelja. Mislim, da smo blizu, vse bližje, da se strinjamo in da moramo poiskati eno zmerno in dobro rešitev. Osnovno sporočilo tega zakona in namen je bil nič drugega kot zaščititi pravico delavcev, in to velike večine. Nekaj bo primerov, kjer zakon ni uspel v celoti, in kot smo že obljubili, bomo te primere po dialogu na Ekonomsko-socialnem svetu uskladili, popravili in nadgradili, da bomo vsi zadovoljni. zato je seveda na nek način neproduktivno, da ta obtoževanja, delitve, potenciranja, tudi laži, ponavljamo iz seje v sejo. Sem pa zadovoljen, da v koaliciji vsi ostajamo na tem osnovnem stališču in osnovnem sporočilu, da nam je šlo za zaščito delavca. Tudi odmor za malico ali kar koli znotraj delovnega časa je pomembno. Ta trenutek imamo v zgodovini naše države rekordno število zaposlenih. Podjetja, gospodarstvo težko pride do nove kvalitetne delovne sile. In kaj se dogaja potem? Kaj je naloga delodajalca? Da je do delavca pozoren, spoštljiv, prijazen, da mu na podlagi tistega, kar mu pripada, omogoči tudi pošteno, dobro plačilo. Mi vsi skupaj pa se moramo truditi, da bo v tej državi produktivnost večja. In vse to ne bomo dosegli s prepiri, delitvami, neplodnimi razpravami v Državnem zboru, ampak s pozitivno družbeno klimo in takrat, ko vsi stremimo k

Halo?! Če bi poslušali pripombe, ki so vam jih dali že takrat pri samem sprejemanju zakona delodajalci in tako naprej, tudi mi v opoziciji, danes to ne bi bilo potrebno. Ključnega pomena, da do nepravilnosti pri zaposlitvah oziroma izvajanju v zvezi z zaposlenimi ne prihaja, pa so inšpekcijske službe. In kaj imamo sedaj? Torej, inšpektorji, tisti, ki bi morali dejansko hoditi po terenu in kaznovati podjetja, danes nastopajo kot svetovalci. A to je delo inšpektorja, da je svetovalec? Ali ni inšpektor tisti, ki bi moral priti v podjetje in začeti kaznovati in ugotavljati nepravilnosti, ne pa da hodi zdaj po podjetjih in je v vlogi svetovalca? To ni delo inšpektorja, to so druge službe. Mogoče ena izmed teh, bi rekel, norosti ali pa nepravilnosti je recimo evidentiranje delovnega časa osebnega asistenta, recimo ko je starš osebni asistent svojemu otroku, on se mora evidentirati, ampak je starš otroku 24 ur in on temu otroku pomaga 24 ur, ali pa mogoče sin starša ali kar koli,

številke govorijo, ampak da je dobro bruto domači proizvod in tako naprej, so za to zaslužni gospodarstveniki, tisti, ki trdo delajo, tisti, ki dajejo kruh,

da postajamo država z najbolj obremenjenim srednjim razredom, torej davek na davek. Tudi predsednik Državnega sveta, gospod Lotrič, je izjavil, da vsako jutro, ko se zbudi, je novi davek. Torej, to je še daleč od tega, da bi politika pomagala gospodarstvenikom do teh rezultatov. Če bi tako ali tako bilo vse okej, potem ne bi imeli visoke visoke inflacije in potem ne bi tako drastično padalo zaupanje vladi in podpora tudi vaši stranki. Je pa problem pri tem zakonu pač v tem, da je ta zakon prišel od

Poudarjam tudi to, da je vladni zakon preostal vse faze potrjevanja, tudi s strani delodajalcev. Zbirale so se pripombe in se bodo tudi se bodo tudi upoštevale. Kar je najbolj pomembno, podjetja so delavci, brez delavcev podjetje ne more obstajati, zato je prav, da se delavce v prvi vrsti zaščiti.

Meni je všeč zaključna misel spoštovanega in dolgoletnega kolega Boruta Sajovica, ki je nekako v spravnem duhu želel zaključiti to današnjo razpravo. Jaz le prosim, da tisti, ki ste morda manj časa v parlamentu, [razumete], da z opozicijske strani ne gre za nek napad, za neko sovraštvo do vlade, najbrž pa opozicija, tako je pač v parlamentarnih demokracijah, mora opozarjati, seveda tudi predlagati boljše rešitve, ne zgolj kritizirati. Nimam rad tiste politične stranke, ki je vsebinsko prazna, če je samo lupa, če samo kritizira. Treba je predstaviti tudi rešitve. In potem enkrat upam, ampak tega ne bom dočakal, da bodo zanamci dočakali nek dan, ko bodo polja krešočih se idej edina bojna polja, enkrat v neki idealni družbi, in to ravno tukaj tudi delamo. Normalno je, da tisti, ki mu je vroče, v kuhinjo ne hodi. Tukaj sem videl nekaj nervoznih razprav. Škoda. Mi smo v prejšnjem mandatu marsikaj slišali, neštetokrat smo bili označeni za kriminalce na oblasti s strani kulovcev, ampak tako pač je. To je tudi stvar olike, kulture, parlamentarnega dialoga in tako naprej. In seveda je normalno tudi, da vsak pride s svojimi podatki, s svojimi številkami. Koaliciji so eni všeč, opoziciji drugi, oboje skupaj je pa najbrž neka dodana vrednost. Jaz sem vesel, ko govorimo o gospodarski rasti, jaz sem izjemno vesel in hvaležen vsem, ki prispevajo samo en majčken košček k temu, da smo sposobni na letni ravni izvesti približno 8 milijard investicij v gospodarstvu. To so podatki s strani gospodarstva. 8 milijard! Ker so na drugi strani eni, ki govorijo samo o dobičkih grdih podjetij, grdih lastnikov, grdih kapitalistov. Na drugi strani moramo povedati tudi, koliko mase denarja je bilo izplačane za plače in tako naprej. In ko govorimo o delovnem času, kar je zanimivo in se boste z mano strinjali, tega si nisem jaz izmislil, zaključek številk, ki jih bom povedal, je, da imajo države, kjer delajo manj ur na teden, boljši standard. Slovenija je na vrhu števila oddelanih ur na teden, 39,6, potem je Švedska z 38,9, nekaj jih bom spustil, EU povprečje je 37,5, evroobmočje 36,8, Avstrija 36, Nemčija 35,3. Tako kot sem jih našteval, pada število delovnih ur, raste pa standard, to se najbrž strinjamo. In tukaj je to, kar je tudi kolega Sajovic povedal – produktivnost. Jaz sem prvi za to, da predsednika Vlade podprem, ko bo prinesel zakon, kako priti čim prej do 100 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Ampak moram pa tudi zdaj tukaj opozoriti na ekonomsko svobodo. Spet so to neke meritve, neke statistike, različni kriteriji. Ekonomska svoboda s Svobodo pada. Pada. Meni je žal, vendar moram opozoriti na to. Naredimo nekaj za to, da to popravimo. Slovenija je leta 2022 dosegla skupaj 70,5 točk, kar zadeva ekonomsko svobodo, do leta 2023, do lanskega leta, je padla za točno dve točki, in iz leta 2023 na letos je padla za 2,6 točke, na 65,9. To so pač številke, ki si jih nisem jaz izmislil, ampak so izmerjene po nekih metodologijah. Rad bi, da se o tem pogovarjamo. Mene tudi skrbi, da smo v Sloveniji zabeležili največji padec industrijske proizvodnje. Vsi berete iste časopise kot jaz. Naredimo nekaj na tem področju. Tu mora biti nek signal za zakonodajalca, kako to popraviti. In še enkrat, navdušen sem, ne nad vsemi, ampak nad takšnimi menedžerji, ki so recimo predvčerajšnjim dobili nagrado Gospodarske zbornice, umetniki v vodenju, umetniki. Morda bi jih pa kdaj povabili na Odbor za gospodarstvo, da nam kaj povedo, kaj pričakujejo od nas. Velikokrat slišim s strani gospodarstva: »Pustite nam, da delamo.«

Hvala. Jaz se mogoče, kar se politike tiče, niti ne strinjam z Einsteinom. Mislim, da ni noro, da se poskuša ponovno in ponovno in ponovno. Mislim, da je Levica poskušala dvigniti minimalno plačo vsaj šestkrat, sedemkrat, preden je dejansko uspelo, tako da vztrajnost v politiki po navadi prinese rezultate. Je pa res, da plače niso edina stvar, s katero imamo mogoče vsaj z našega vidika v Sloveniji problem. Kot je bilo tudi pojasnjeno, smo relativno visoko, kar se tiče delovnih obremenitev. Z novimi oblikami dela in tudi z novimi tehnologijami v resnici kontra intuiciji prihaja še več obremenitev, še manj prostega delovnega časa. Zato se nam zdi pomembno, da se o tem pogovarjamo in da se najde način, kako najde način, kako te kršitve odpraviti in kako zagotoviti, da imajo vsi delavci vsaj tisti minimalni obseg prostega delovnega časa in počitka, ki jim ga zakon tudi podeljuje. In zato, ker se pri poročilih Inšpektorata Republike Slovenije za delo vsako leto pojavi ista navedba, da se brez podatka o prihodu in podatka o odhodu delavca z dela ne da zagotavljati pravic in se ne da ugotavljati kršitev, in še ob sodbi Evropskega sodišča, ki pravi, da se direktive ne more uveljaviti, delodajalci nimajo verodostojnega sistema, in ob dejstvu, da je Nemčija ravno ta od – do uzakonila leta 2023, bi bilo neodgovorno od našega ministrstva, da takega predloga ne bi predlagali, in je tudi neodgovorno od socialnih partnerjev, da se glede tega ne bi zmenili. Jaz resnično upam, da se bomo jutri dogovorili vsaj za to, da se zagotovijo minimalni pogoji za delo inšpektorata in minimalni pogoji za zagotavljanje pravice do počitka in za ugotavljanje kršitev. Hvala.

pred nami, glasovati moramo, ali je primeren za nadaljnjo obravnavo. Zakon je odprt, možni so popravki, možni so amandmaji. Kot je bilo rečeno, jutri se nadaljujejo pogovori z obema stranema glede sprememb in jaz mislim da je to dobra priložnost, da na čim hitrejši način dejansko te spremembe tudi udejanjimo. Zato vas samo še enkrat prosim za temeljit razmislek

bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 7. točki dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina pet tisoč volivk in volivcev. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavniku predlagatelja, dddr. Andreju Pleterskemu. Ali je tukaj? Je še pred dvorano, tako da ga čakam, da vstopi. Izvolite, dddr. Pleterski. Imate besedo za dopolnilno obrazložitev predloga zakona, ki ste nam ga predlagali v obravnavo. Kar izvolite za govornico. Spoštovane poslanke in poslanci! Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je izraz večinske volje državljank in državljanov Republike Slovenije. Podpira ga tudi pomemben delež volivk in volivcev NSi in SDS. Pravica do končanja življenja je integralni del pravice vsake osebe, da avtonomno vodi svoje življenje v skladu s svojimi ideali in prepričanji. Zakon lahko pomaga vsem pacientom, sposobnim odločanja o sebi, ki si pomoči zakona želijo in v tem trenutku neznosno trpijo brez upanja na odpravo tega trpljenja. Zakon izključuje možnost pomoči otrokom oziroma osebam, mlajšim od 18 let, osebam, ki nimajo fizioloških razlogov trpljenja, osebam z depresijo, ki je duševna motnja. Prav tako pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nimajo osebe, ki trpijo zaradi naveličanosti nad življenjem, osebe, ki niso same sposobne odločati o sebi, ali sorodniki za svojega svojca, nihče za nekoga drugega. Zakon vsem osebam v ustanovah in drugim, ki želijo končati svoje življenje, a tega ne morejo narediti brez pomoči drugih, daje možnost, da s pomočjo družbe v miru uresničijo svojo najpomembnejšo odločitev. Zakon prinaša vsem novo zdravstveno pravico in storitev, ki jo pacient po lastni izbiri lahko izkoristi ali pa tudi ne. A koristi od zakona ne bo imela le peščica, ki bo pravico aktivirala, temveč vsi, ki nas tare strah, da nas doleti neznosno trpeč in nedostojanstven konec življenja. Zakon prepoveduje vsakršno nagovarjanje k pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Nikomur je ne bodo ponudili namesto zdravljenja ali paliativne oskrbe. Zakon ni v nasprotju s krepitvijo paliativne oskrbe, ki jo iz srca podpiramo tudi predlagatelji. Ni njeno nadomestilo in paliativna oskrba ne more nadomestiti Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, saj vselej obstajajo pacienti, pri katerih paliativna oskrba ne more odpraviti neznosnega trpljenja. Zakon je izraz zaupanja v etično integriteto delavcev v javnem zdravstvu. Njihova vloga v izvajanju zakona je zmanjšana na najmanjšo možno mero, ki še zagotavlja doseganje ciljev zakona, zato daje prednost samousmrtitvi s pomočjo, ne pa evtanaziji. Vsem udeleženim zdravstvenim delavcem daje možnost uveljavitve ugovora vesti. Zakon ni sredstvo za prekupčevanje s človeškimi organi. Že od leta 2015 imamo v Sloveniji Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, ki vzpostavlja popoln nadzor nad postopki in vsakim posamičnim odvzetim organom, zlorab ni. Ne glede na vse odmevne primere, za katere izvemo iz dežel, v katerih so pravico do pomoči pri končanju življenja že uzakonili, v vseh teh letih in več kot 100 tisoč primerih izvedene pomoči po svetu ni niti niti enega pravnomočnega primera zlorabe te zakonodaje. Zakon prinaša preglednost in družbeni nadzor nad odločitvami ob koncu življenja, kjer nadzora zdaj ni in kjer so zdaj možne arbitrarne odločitve zdravnikov, zakonske alternative, ki bi krepila samoodločbo pacientov ob koncu življenja, zmanjšala trpljenje ter odpravila množično diskriminiranost na podlagi osebnih okoliščin, ni. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja preprečuje pomoč pri končanju življenja proti volji pacienta, ta lahko postopek kadar koli prekine, tudi v času izvedbe in tudi če tedaj, ko priklicuje željo po pomoči, ni sposoben odločati o sebi, tedaj se v prid življenju postopek prekine. Zato predlagamo, da uredite del zdravstvene dejavnosti, uvedete pravni red in vsem omogočite lahko misel na konec življenja tako,

Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Tereza Novak. Izvolite. **TEREZA NOVAK Danes razpravljamo o Predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, katerega predlagatelj je društvo Srebrna nit. Gre za zakon z globoko, predvsem etično, pa tudi medicinsko, pravno in navsezadnje politično komponento. Predlog zakona v svojem bistvu postavlja vse nas pred vprašanje, ali smo kot družba dovolj zreli, da priznamo, da je posameznik tisti, ki najbolje ve, kaj je v resnici dobro zanj, kadar govorimo o najbolj osebnem doživljanju in občutenju neznosnih bolečin, ki spremljajo umiranje. Ali spoštujemo človekovo dostojanstvo, spoštujemo avtonomijo posameznika, ki razume lastno stanje, in ali spoštujemo sočutnost do trpečega do te mere, da smo sposobni sprejeti njegovo voljo in mu pomagati pri njeni uresničitvi? Danes obstaja pravica do življenja. Kaj pa pravica do smrti? Ali bi si jo želeli zase ali za svoje najbližje, če bi neznosno trpeli? Vse to so težka vprašanja, ki v duhu časa zahtevajo širšo družbeno refleksijo. Osnova zanjo mora biti poglobljena družbena razprava, saj gre za zahtevno in zapleteno materijo, povezano z močnimi čustvi, številnimi etičnimi in medicinskimi dilemami in zahtevnimi pravnimi pomisleki. Besedilo predloga zakona je društvo s 5513 podpisi volivk in volivcev zakonodajni postopek vložilo 17. julija 2023, medtem ko so člani društva osnutek zakona prvič javno predstavili in objavili že oktobra 2021. Predlog zakona določa pravico o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki se lahko izvrši na dva načina. Zakon zelo jasno določa, da je samo pacient, samo prizadeta oseba tista, ki se odloča in tudi odloči za pomoč pri smrti, nihče drug nima te pravice. Za uveljavljanje pravice mora biti pacient po zakonu starejši od 18 let, sposoben odločanja o sebi z doživljanjem zanj neznosnega trpljenja kot posledice terminalne bolezni, hude trajne bolezni s stalnim ali ponavljajočimi se simptomi ali drugih okvar zdravja, katerih zdravljenje ne daje utemeljenega pričakovanja za ozdravitev oziroma na izboljšanje zdravja. Pravice ne morejo uveljavljati osebe, mlajše od 18 let, osebe brez fizioloških razlogov za trpljenje, osebe z akutnimi duševnimi motnjami, osebe, ki niso sposobne odločati o sebi, ali nekdo drug za drugo osebo. Temeljno načelo v postopku predloga je načelo spoštovanja pacientove avtonomije, iz katerega izhaja, da lahko pacient na kateri koli točki odstopi od uveljavljanja pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Nasprotniki zakona poudarjajo, da ne moremo govoriti o popolni avtonomiji, ker da je odločitev bolnika, ki nima medicinskega znanja in izkušenj, odvisna od stanja zavesti in neposrednega okolja. Koliko časa bodo še bolniki z neznosnimi zdravstvenimi težavami ujetniki 2 tisoč 500 let stare Hipokratove prisege in dejstva, da se o stanju njihovega trpljenja odločajo drugi, zdravniki? Zakaj je zdaj primeren čas za to, da naslovimo to vprašanje? Zaradi razvoja medicine, ki vse bolj pozablja na svoje humanistične korenine in se osredotoča zgolj na biologijo bolezni, na tehnične veščine. Zaradi razvoja se podaljšuje pričakovana življenjska doba in vedno večji delež ljudi umre zaradi različnih kroničnih degenerativnih bolezni in prav trpljenje in doživljanje konca, kot ga prinašajo te bolezni, je tisto, kar predstavlja največji strah umirajočih oziroma strah pred trpljenjem ob umiranju. Kaj torej osebi dajemo s pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Dajemo ji uteho v zavedanju, da bo lahko sama odločila o koncu svojega trpljenja. Dajmo ji pravico do dostojne smrti, ki bo skladna z njenimi osebnimi prepričanji. Odnos družbe do posameznika ni nevtralen, pa četudi je odločitev za smrt prostovoljna. Na eni strani danes samomor ni kazniv, kazniva pa je pomoč pri samomoru, medtem ko za vsa druga dejanja velja, da je pomoč kazniva, če je kaznivo samo dejanje. Danes nihče med nami ne ve, ali bo nekega dne potreboval pomoč pri končanju življenja, niti ali se bo takrat, ko bo napočil čas, odločil za tak postopek, vendar je konec koncev to povsem nepomembno. Namen legalizacije pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je dati ljudem zavedanje, da živijo v državi, ki jih bo ob taki odločitvi podprla in jim omogočila, da svet zapustijo brez pretiranega trpljenja pod lastnimi pogoji. Nekateri nasprotniki zakonske ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja govorijo o svetosti življenja, pri tem pa spregledajo, da k svetosti življenja spada dostojanstvo človeka, torej tudi dostojanstvo smrti. Z uzakonitvijo pomoči pri končanju življenja se ne želi posegati v nikogaršnja osebna prepričanja. Želi se zgolj poskrbeti, da bodo umirajoči, katerih trpljenje je za njih neznosno in ga ne morejo in ne želijo prenašati, lahko to trpljenje končali, kadar bodo sami želeli. Zanje je prav ta zakon poklon lepoti življenja. Kar 78 % kroničnih bolnikov v zadnjih šestih mesecih svojega življenja je ocenilo, da je kvaliteta življenja pomembnejša od njegovega trajanja. Etično se sprašujemo o vrednotnih argumentih, na eni strani o vrednoti življenja in na drugi o vrednoti netrpljenja. Trenutno slovenski pravni red določa dve pravici, v okviru katerih pacient sam odloča o lastni smrti. Pacient lahko po 30. členu Zakona o pacientovih pacientovih pravicah zavrne zdravstveno storitev, tudi če je ta nujno potrebna za njegovo preživetje. Druga pravica, izhajajoča iz ustavno določene prepovedi prisilnega zdravljenja, po 34. členu Zakona o pacientovih pravicah omogoča, da lahko pacient vnaprej za primere, ko v danem trenutku ne bo sposoben podati veljavnega soglasja, izrazi svojo željo po zavrnitvi zdravstvene oskrbe fatalnih primerih ali primerih hudih bolezni ali poškodb. Volja pacienta je za zdravstveno institucijo obvezujoča. Vprašanju smrti se večinoma izogibamo, saj živimo v kulturi zanikanja smrti, pogovori pa so zelo čustveni in zapleteni. Ravno zanikanje pa nas lahko pripelje do zelo resnih in tudi tragičnih posledic. Da bi to preprečili, moramo razumeti, kakšne so še druge možnosti, predvsem pa moramo o tem premisliti takrat, ko še lahko. Ko se zdrave ljudi vpraša, kaj bi si želeli, če bi usodno zboleli, so odgovori zelo podobni – smrt brez vsakega trpljenja. Kot družba smo že dodobra ozavestili nujnost zagotavljanja storitev v okviru paliativne oskrbe, torej postopek, ki je usmerjen usmerjen neposredno v lajšanje bolnikovih težav in k ohranjanju kakovosti življenja v zadnjem obdobju, medtem ko je razprava o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja še ostro polarizirana. Za mnoge, ki so sami ali prek bližnjih že izkusili hudo trpljenje, bo zavedanje te možnosti delovalo zelo pomirjujoče in posredno prispevalo k večji kakovosti življenja neposredno prizadetega in s tem tudi njegovih bližnjih. Če je pravica do blage smrti človekova pravica, potem tega ne sme preprečiti skupina ljudi, kot tudi ne skupina zdravnikov, še manj posamezen zdravnik. Ureditev vprašanja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v Gibanju Svoboda podpiramo, s stališčem, da je za končno odločitev treba pridobiti vsa potrebna mnenja in opraviti poglobljene razprave o vprašanjih, ki so z vidika družbenega konsenza trenutno ostala odprta. gre za širše družbeno vprašanje s potrebo po zavezanosti k dialogu in skupnemu dobremu, s potrebo po pravici do dobrobiti posameznika, ki doživlja zanj neznosno trpljenje. Ker gre za pomembno odločitev, ki bo močno vplivala na interese in življenja vseh nas, v Poslanski skupini Svoboda menimo, da mora biti končna odločitev odločitev vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanka Alenka Jeraj. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem! V Poslanski skupini SDS odločno nasprotujemo Predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je v zakonodajni postopek vložilo zahtevano število volivk in volivcev. Zakon določa pogoje za zdravstveno pomoč pri prostovoljnem končanju življenja oziroma samomoru brezupno bolnih ali neznosno trpečih posameznikov. Zakon odpira pomembna etična vprašanja za družbo, za tiste, ki bi take usmrtitve ljudi izvajali, predvsem pa, po izkušnjah iz drugih držav, tudi možnost zlorab. Izr. prof. dr. Sara Ahlin Doljak, odvetnica in bolnica z multiplo sklerozo, se je na posvetu z naslovom Etični in medicinski vidiki vprašanja evtanazije vprašala, citiram: »Kaj se je zgodilo z nami, da si ne pomagamo živeti, ampak umreti?« Namesto kulture življenja predlagatelji podpirajo kulturo smrti. Predlog zakona govori o varovanju človekovega dostojanstva. Pred kom oziroma čim? Po vseh mednarodnih konvencijah človeško življenje ne sme biti odvzeto. To je dosežek civilizacije, v kateri živimo, standard, ki smo ga dosegli v času, ko človeško življenje ni bilo veliko vredno in so ljudje dnevno umirali. Žal je v nekaterih delih sveta še vedno podobno. Kako naj se nekomu, ki se je odločil za poklic, v katerem bo skrbel za pacienta in spoštoval človeško življenje, naloži z zakonom, da mora izvesti usmrtitev svojega pacienta, in sicer ne da bi se to uskladilo z zdravstvom in zdravniki, ki so v veliki večini proti zakonu in proti uvajanju evtanazije? Celo vodja vladnega Strateškega sveta za zdravstvo dr. Erik Brecelj je proti. Povedal je, citiram: »130 tisoč ljudi nima družinskega zdravnika, zdaj jim bomo ponujali evtanazijo. Če sem nesramen, dame, ki to ponujajo, zelo hitro pridejo do zdravnika. Kaj pa ljudje izven Ljubljane, ki ne morejo priti do zdravnika, ki nimajo vez, da bi prišli do tistega, kar plačujejo? Mar kdo pomisli nanje? Jim bomo zdaj ponujali evtanazijo? Vidim pa to debato kot priložnost, da se začnemo pogovarjati o ureditvi paliativne medicine, kaj je treba storiti.« In še: »Kot zdravnik sem zavezan kodeksu medicinske etike, nad katerim ni noben zakon. Zgodovinski primeri pa nas lahko učijo, kaj se zgodi, če diktatorji sprejemajo zakone in ukazujejo zdravnikom početi sramotne stvari. Evtanazija je v nasprotju s kodeksom in sprejmejo lahko kakršen koli zakon, kodeksa ne bom kršil.« In še: »Zaradi premalo kadra imamo težave že z zdravljenjem v bolnišnicah, zdaj pa nas bodo obremenjevali še s tem. Raje vrnem zdravniško licenco, kot da izpolnjujem ukaze ljudi, ki leta niso prijeli bolnika za roko.« Konec citata. Zakon zahteva od zdravnikov, ki so varuhi življenja in katerih naloga je ohranjanje življenja in pomoč bolnikom, da sodelujejo pri tej usmrtitvi. Zdravniki leta študirajo za to, da skrbijo za bolnike in jih zdravijo, ne pa da jim jemljejo življenje, torej pomoč pri končanju življenja ne more biti zdravstvena storitev. Kaj vse danes ne spada v obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno končanje življenja pa naj bi. O tem govori Hipokratova prisega, po kateri zdravnik priseže, da ne bo nikoli in nikdar nekomu skrajšal življenja. To smo v Sloveniji vnesli tudi v Kodeks zdravniške etike, ki v svojem 29. členu navaja, da zdravnik zavrača evtanazijo in pomoč pri samomoru in da bo absolutno spoštoval človeško življenje. Zaradi navedenega praktično vse zdravniške organizacije nasprotujejo predlogu zakona. Zakon navaja neznosnost trpljenja, kar vemo, da je lahko zelo subjektivno in se razlikuje od posameznika do posameznika. Na stopnjo trpljenja vpliva veliko dejavnikov in po izkušnjah iz držav, ki podoben zakon oziroma zakonsko ureditev pomoči pri končanju življenja že imajo, je lahko svobodna odločitev za prekinitev življenja le navidezna. Pred časom je bil v Sloveniji na obisku Alex Schadenberg, izvršni direktor koalicije za preprečevanje evtanazije, ki je predstavil, kaj se je zgodilo po uveljavitvi podobnega zakona v Kanadi. Evtanazija in samomor s pomočjo sta sprva v Kanadi veljala le za polnoletne, neozdravljivo bolne v terminalni fazi bolezni, v samo petih letih pa je evtanazija postala na voljo vsem, ki se soočajo s kronično boleznijo ali invalidnostjo in celo revnim ter brezdomcem, ki se počutijo, da so breme družbi. V Kanadi se je po sprejetju zakona o evtanaziji medicina spremenila. Evtanazija je tako postala eden izmed načinov možnega zdravljenja, ki ga zdravnik ponudi bolniku. Kanada je leta 2016 legalizirala evtanazijo, sprva namenjeno starejšim z neozdravljivo boleznijo. Leta 2021 so zakon razširili na duševne bolezni, bolnike v končnem stadiju bolezni in bolnike z nepopravljivimi zdravstvenimi stanji. Razpravljajo o razširitvi evtanazije na mladoletne in novorojenčke. Večina ljudi ne zaprosi za evtanazijo zaradi bolečin, temveč zaradi osamljenosti, obupa, nesmisla in nevrednosti življenja ter revščine. Kanadska zakonodaja na tem področju predstavlja veliko grožnjo invalidom. Od leta 2016 se je število medicinskih zastrupitev v Kanadi vsako leto povečalo za 30 %, kar je 6,6 % vseh smrti v provinci Quebec. V sedmih letih je bilo evtanaziranih več kot 60 tisoč ljudi, samo leta 2022 13 tisoč 241. Alex Schadenberg opozarja, da so s sprejetjem evtanazije prestopili rdečo črto, ki varuje človeka. Meni, da je pri evtanaziji vedno v igri denar, saj je zdravljenje ostarelih drago, evtanazija pa cenejša. Kanada je leto po uveljavitvi zakona poročala o 140 milijonih kanadskih dolarjev prihrankov. V Ustavi Republike Slovenije je v 17. členu zapisano: »Človekovo življenje je nedotakljivo.« V Sloveniji je evtanazija kaznivo dejanje uboja po 115. členu ali umora na zahrbten način po 116. členu Kazenskega zakonika. Prav tako je tudi pomoč pri samomoru v Sloveniji kaznivo dejanje po 120. členu Kazenskega zakonika. Za nas je človeško življenje nedotakljivo od spočetja do smrti, kar je zapisano tudi v mnogih aktih in deklaracijah Evropske unije. V Spominčici, slovenskem združenju za pomoč pri demenci, opozarjajo, citiram: »V zvezi z duševnimi boleznimi zakon v členu 6/2 izključuje možnost pomoči pri samomoru ali usmrtitve v primerih neznosnega trpljenja, ki je odraz akutne duševne motnje. V členu 22/3 pa med razloge, ki so privedli do usmrtitve bolnika, navaja bolezensko stanje ali drugo stanje oziroma nepovratno zmanjševanje telesne ali duševne zmogljivosti.« Spominčica tako ocenjuje, da zakon v predlagani obliki med razlogi, ki omogočajo usmrtitve duševnih bolnikov, ne izključuje možnosti samomora s pomočjo ali evtanazije bolnikov z demenco, ki je kronična, neozdravljiva, nevropsihiatrična bolezen z napredujočim nepovratnim zmanjševanjem duševnih zmogljivosti. Zgodilo se bo to, kar se je zgodilo v Kanadi. Predlagatelji tudi vse stroške postopka nalagajo zdravstveni blagajni. Zakaj? V Avstriji, na primer, si tisti, ki hoče končati življenje, kupi pripravek v lekarni in to plača sam. Samo deset odstotkov tistih, ki tak pripravek kupijo, to potem tudi dejansko stori. Zakaj bi v Sloveniji morali to plačevati iz zdravstvene blagajne, saj ne gre za zdravljenje? Na mestu so tudi opozorila, da je v zakonu veliko stvari nedorečenih in prepuščenih komisiji in tistim, ki bodo vključeni v postopke. Precej bolj odprto in širše zastavljeno kot je v nekaterih drugih državah, zaradi česar nas še bolj skrbi, da bo prihajalo do zlorab in prisile. Meša se tudi evtanazija, ko nekdo drug vbrizga strup, in pomoč pri samomoru, ko si tisti, ki to želi, sam vnese smrtonosno učinkovino. Slovenija mora okrepiti paliativno oskrbo, ki zagotavlja smrt brez bolečin in s podporo okolja, svojcev ter do zaključka življenja človeka dostojno življenje. Poskrbeti moramo za ljudi, jim lajšati trpljenje, ne pa jih umoriti. Podobno kot v državah, ki so že uvedle podobno prakso, bo tudi v Sloveniji v primeru, da bi bil zakon sprejet, a upamo, da ne bo, prihajalo do pritiskov na starejše s telesnimi ali socialnimi težavami. Predlagatelji že v uvodu v zakon zapišejo, koliko stane človek oziroma paliativna oskrba za en mesec, in poudarijo, da se zdravstveni stroški v zadnjem letu življenja v primerjavi s stroški prejšnjega življenjskega obdobja povečajo za več desetkrat. In? Dr. Brecelj je povedal, citiram: »Ljudi ni strah smrti, strah jih je umiranja, trpljenja, da bodo ostali sami in ne bo nihče poskrbel zanje. Zagotoviti moramo, da vedo, da jim bo nekdo pomagal, če bodo težave. Ne upam si ljudem, ki odhajajo od mene in se zavedajo, da pred sabo nimajo dolgega življenja, ponujati evtanazije. Ni govora.« V poslanski skupini smo ravno zaradi navedenega v parlamentarni postopek vložili zakon o paliativni in hospic oskrbi, ki ponuja rešitev za naštete probleme. Vsako leto namenimo iz blagajne ZZZS za paliativno oskrbo in paliativne time, ki jih imamo 8, potrebovali bi jih pa 20, dobrih 16 milijonov evrov, realiziramo pa le polovico, na primer v letu 2022 le 7,2 milijona evrov. Podobna, le 50-odstotna, realizacija je bila tudi v letu 2023, torej je še veliko možnosti in očitno tudi sredstev, da po zgledu na primer paliativnega tima iz Onkološkega inštituta in drugih to prenesemo še na ostale dele Slovenije. O tem bi se morali danes pogovarjati, ne pa o tem, kako se bomo znebili bolnih, starih in obnemoglih. Pomagajmo jim, da bodo zadnje mesece in tedne življenja preživeli dostojno, s hvaležnostjo za vse, kar so v svojem življenju naredili. Ker smo v Poslanski

Če smo še do nedavnega šteli podaljšanje pričakovane življenjske dobe za uspeh znanstvenikov in zdravnikov, smo danes v Sloveniji pred odločitvijo o humanosti, o človečnosti. Kaj pritiče človeku, usmrtitev ali oskrba? Danes smo pred tem vprašanjem, ki bi moralo imeti jasen odgovor. Žal za marsikoga odgovor ni jasen. Slovenija, ki se promovira kot zelena država, socialna država, država priložnosti in sobivanja, se je znašla pred predorom. Predorom, ki na koncu nima svetlobe, ampak temo, smrt. Človeka bi to moralo zmraziti in misel na smrt bi nas morala strezniti. Ali je usmrtitev rešitev, ki naj jo slovenska družba nudi starejšim in bolnim? Poglejmo, kako evtanazija oziroma pomoč pri samomoru v resnici dejansko izgleda. Gre za uporabo treh učinkovin – prva te paralizira, druga te spravi v komo, tretja pa ustavi delovanje pljuč. Najprej te paralizirajo, ker gre za zelo jedko snov za telo. Na Nizozemskem so sprva uporabljali celo nekoliko drugačno kombinacijo učinkovin, ki je veliko ljudi spravila v hude tonične krče. Ker je bil to negativen stranski učinek, nihče ne mara gledati svoje mame, kako jo tresejo krči med umiranjem, zato zdaj najprej uporabijo zdravilo, ki paralizira, da prepreči vidne krče. Z drugo učinkovino nato padeš v komo, da je vse skupaj videti mirno, nato pa tretja učinkovina ustavi delovanje pljuč, kar pomeni, da jih zalije tekočina. Ko tekočina zalije pljuča, človek običajno umre v roku nekaj minut, običajno pet do šest, včasih več. In ja, dejansko umreš zaradi utopitve. Samomor z utopitvijo predstavljajo kot mirno in dostojno smrt. Dejansko najprej človeka paraliziraš, nato ga spraviš v komo, kar za zunanjega opazovalca daje vtis mirnosti, kar pa še zdaleč ne pomeni, da je dejansko tako. To delo pa naložimo zdravnikom, ki tako dejansko postanejo rablji. Sloveniji ni nobene potrebe, da bi spreminjali zakonodajo v smeri smrti. Hude bolečine so posledica še vedno neurejene paliativne oskrbe. Po mnenju nekaterih je trpeče ljudi lažje enostavno usmrtiti, kot da bi vzpostavili učinkovit sistem paliativne oskrbe. V Sloveniji še nismo naredili vsega, da bi jim omogočili dostojanstvo v vseh življenjskih obdobjih, tudi v starosti in trpljenju. Podporniki zakona veliko govorite o dostojni smrti. Naj vas vprašam, kako lahko dostojanstvo iščete v samomoru? Če je smrt rešitev za nerešene probleme in nakopičene težave v zdravstvu, sociali, pokojninski blagajni, potem za invalide in trpeče res nimamo ničesar več za storiti in se lahko kar vsi skupaj razpustimo. Smrt pomeni konec, konec vsega, kar lahko najdemo na tem svetu. Ta zakon ruši vse veljavne temelje družbenega reda. Poleg tega je tudi slabo napisan, brez ocenjenih tveganj, kar je za tako občutljivo temo, kot je uzakoniti smrt, izjemno problematično in zaskrbljujoče. Predlagatelji zatrjujejo, da ima zakon varovalke, ki bi preprečevale zlorabe, kljub kaotičnim, kontradiktornim, nedoslednim in nejasnim določbam, ki jih je izpostavila tudi stroka. Kdo danes v Sloveniji takim zagotovilom še verjame? Ob vseh pripetljajih, ko še bolnike zamenjajo na operacijski mizi, napačno mu odstranijo želodec ali prostato, speljejo smejalni plin v cev namesto kisika. Gospe in gospodje, kako boste izvedli revizijo v primeru, ko bo človek mrtev, telo pa že upepeljeno? Znan je primer iz Kanade, gospe so ponudili evtanazijo, na kar ni odgovorila. Osebje za izvedbo usmrtitve pa je iz nekega razloga kljub temu prišlo na dom z obrazložitvijo, da so tu zaradi izvedbe evtanazije. Njeni domači so pojasnili, da je to pomota, osebje pa ni odnehalo in je zahtevalo pogovor z gospo. Odnehali so šele, ko je bila jasna tudi njena zavrnitev. Pomislite, pod kakšnim pritiskom je človek v taki situaciji. Sedaj pa si predstavljajte, da pride nekdo na vaš dom, da bi usmrtil vas ali vašega bližnjega, vi pa nimate pojma o vsem skupaj. Vendar se, gospe in gospodje, taki primeri dogajajo in se bodo v družbi, ki normalizira samomor, tudi dogajali. Zavedamo se stisk ljudi, ki se znajdejo v primežu bolečine in trpljenja ter so soočeni s težkimi odločitvami. V Novi Sloveniji si prizadevamo in pozdravljamo vsak napor, ki pripomore k zmanjšanju trpljenja, vendar usmrtitev človeka to nikoli ne more biti. Smrt ni rešitev. Zato v Novi Sloveniji opozarjamo da moramo ljudem omogočiti dostop do strokovne medicinske pomoči za lajšanje bolečin in hitrejši razvoj paliativne oskrbe. Ljudi ne smemo pustiti samih v zadnjem obdobju njihovega življenja. Človek naj ne umira zaradi sočloveka, ampak ob njem. Če bi se predlagatelji zakona tega zavedali, bi bil seveda zakon spisan drugače. Ne moremo mimo zdravniške stroke, ki se je zakonu jasno uprla, ne moremo mimo Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, ki poudarja, da zakon spremlja visoko etično tveganje in da se bodo krepila pričakovanja oziroma pritiski na stare in nebogljene, da naj sami ali s pomočjo končajo svoja življenja. Kakšen pritisk bo doživljala starejša nebogljena babica ali dedek, ki se zaveda visokih stroškov svoje oskrbe, ki bremenijo njegove bližnje, ki so morebiti tudi sami v zahtevni finančni situaciji, kot rešitev pa mu obenem ponujajo samomor, ki je zelo poceni. Se predlagatelji sploh zavedate, kakšne pritiske in bremena z uvajanjem samomora nalagate na naše ranljive, ostarele in bolne? Ne moremo mimo vseh državljank in državljanov, ki so nam v teh dneh izrazili nasprotovanje zakonu, ki prinaša smrt. Ljudje se bojijo. Postopek uzakonitve evtanazije pri nas poteka brez usklajevanja z v tem primeru najbolj prizadeto stroko, to je zdravstvo. Predlagati sprejetje zakona, ki mimo stališč zdravstvene stroke radikalno spreminja njeno temeljno poslanstvo, je popolnoma neodgovorno, celo avtoritativno. To ni le nedopusten poseg v strokovno avtonomnost zdravstva kot sistema, temveč hkrati tudi v tisočletja veljavna načela zdravniškega poslanstva, ki usmerja delo vsake posamezne zdravstvene osebe. Medicina je v svojem bistvu vedno namenjena zdravljenju in življenju, nikoli smrti. Predlagatelji trdijo, da tako imenovane pravico do smrti lahko razumemo kot pomembno razširitev ali celo dovršitev človekovih pravic. Resnica je prav nasprotna, dejansko in celostno ta pravica ne širi ideje človečnosti, temveč jo spodkopava. Klasične človekove pravice služijo krepitvi vsakega posameznega človeškega življenja. Pravica do lastne smrti pa nasprotno in nepovratno uniči življenje, torej natanko tisti ultimativni temelj, ki sploh omogoča in legitimira pravice. V tem pogledu je ta pravica v očitnem nasprotju z vsemi drugimi človekovimi pravicami in zato ne more biti njihova razširitev, kaj šele dovršitev. Njena uzakonitev bi bila zelo etično protislovna. Usmrtitev oziroma uničenje človeka nikoli ne more biti človekova pravica, ker je usmerjena proti človekovemu obstoju samemu. Najpogostejši argument, ki ga predlagatelji izpostavljajo in naslavljajo tudi v merjenju javnega mnenja, pa je stanje neznosnega trpljenja. Trpljenja se zagotovo vsi bojimo, vendar v Novi Sloveniji nasprotujemo izrabljanju trpljenja za odločitev za smrt. Kje je aktivna in strokovna paliativa? Zakaj v Sloveniji od pilotnega projekta paliativne oskrbe še nismo prešli v izvedbo po celotni Sloveniji? Ker ni dovolj strokovno usposobljenih kadrov in ker politika ne zmore rešiti tega problema, ljudem namesto oskrbe ponudi kar smrt. Neznosno trpljenje pacienta sodi v ožji nabor nujnih pogojev udejanjanja pravice do smrti. Zastavlja se vprašanje, ali je v stanju neznosnega trpljenja možno sprejemati avtonomne in dobro pretehtane odločitve. Odgovor je preprost – ne. Kdor trpi, si ne želi smrti, temveč končanja trpljenja. Končati trpljenje tako, da usmrtimo trpečega, četudi na njegovo željo, je nesprejemljivo, saj obstajajo tudi možnosti blaženja in končanja trpljenja na načine, ki krepijo položaj posameznika, ne pa ga uničujejo. V državah, ki so samomor že uzakonile, se je uveljavil pojem mobing do smrti. Gre za odkrito in prikrito prepričevanje svojcev, da umirajoči zaprosijo za eno od oblik usmrtitve. V Novi Sloveniji opozarjamo na argument normalizacije usmrtitev. To se dogaja v Kanadi, na Nizozemskem, v Belgiji. Ob sprejeti zakonodaji usmrtitve neozdravljivo bolnih, neznosno trpečih in invalidnih postanejo družbeno sprejemljiva norma in običaj, s čimer se sčasoma predvidljivo spremeni družbeno vrednotenje najbolj ranljivih skupin. Ko se enkrat uzakoni možnost samomora za določene kategorije ljudi, se postavi meja, za katere kategorije je to mogoče in za katere ne. Tisti, ki imajo interese, da se ta meja razširi, pa začnejo s pritiski, da je samomor mogoč za vedno več ljudi. Tisti, ki jim je postavitev meje za samomor preprečila njegovo izvedbo, seveda postanejo diskriminirani in meja se širi. Kam se ta meja spušča, nam kaže razvoj dogodkov na primer na Nizozemskem ali v Kanadi, kjer je samomor v praksi lahko tudi že rešitev za psihične težave, ko osebi s psihičnimi težavami, med katerimi je tudi samomorilnost, kot rešitev ponudijo samomor, vemo, da je družba zašla. Ko invalid ni upravičen do dvigala za svoj voziček, ponudijo pa mu evtanazijo, družba pade na izpitu človečnosti. Ko kot družba določimo mejo, pri kateri sta dopustna samomor in usmrtitev, je premikanje te meje in s tem ubijanje samo še stvar razprave in večinskega glasovanja. Če vsak odloča o svojem življenju in smrti ter če je plačan samomor dovoljen za ljudi, ki hudo trpijo zaradi določenih telesnih bolezni, zakaj bi bile diskriminirane osebe, ki hudo trpijo na primer zaradi depresije? Krog ogroženih ljudi se s tem le še poveča. V tem smislu bi uzakonitev usmrtitve določene družbene skupine neupravičeno le še dodatno ogrožala in zmanjševala njihovo že tako načeto samopodobo. Obljubljate najhitrejši in najučinkovitejši in najcenejši način rešitve trpljenja. Celo v samem predlogu zakona samo usmrtitev hvalite, češ kako je to poceni v primerjavi z oskrbo. Ljudje božji, kot argument za samomor ste v samem zakonu napisali, da je cenejši kot oskrbnina. Kam bo to pripeljalo? To je poleg tega tudi neoliberalno, kjer je človek strošek za sistem, to je neoliberalni program pod krinko humanosti. To ni humano, to je poraz humanosti! V Novi Sloveniji poudarjamo, da mora humana družba imeti posluh in sočutje do družbe, do starejših, obolelih, trpečih. Rešitev je paliativna oskrba in ne smrt. Samomor človeka ni humana rešitev, v samomoru ni dostojanstva. Naj spomnim, da Kazenski zakonik še danes določa velike kazni za napeljevanje in pomoč pri samomoru. Kdor koga naklepoma napelje k samomoru ali mu pomaga pri njem in ga ta stori, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. Vi pa bi napeljevanje in pomoč pri samomoru čez noč iz kaznivega dejanja pretopili v pravico. Seveda z odtegovanjem pomoči bolnikom, povečanjem socialne revščine, potiskate ljudi na rob. Zakaj bi čakali na operacijo kolka v bolečinah dve leti? Evtanazija je hitrejša rešitev. Podobne primere imajo že v Kanadi, ko je težja invalidka zaprosila za invalidsko pomoč. Odgovor je bil, da bodo o njeni vlogi odločali v osmih mesecih, so ji pa ponudili evtanazijo v 90 dneh. Prosim vas, naj ne postane to realnost v Sloveniji. Novi Sloveniji bomo za zdravje ljudi naredili vse, vse, kar je v naši moči, in zakon, ki uzakonja in v Slovenijo prinaša usmrtitev ljudi, odločno zavrnili. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak. Izvolite. **SONIBOJ Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, cenjeni predlagatelji današnjega zakona! Vprašanje prostovoljnega končanja življenja je izredno široko in mnogoplastno. Nekateri najdejo odgovore v dobrih praksah iz tujine, večkrat se v sorodnih razpravah pojavita Švica in Nizozemska, drugi najdejo nasprotovanje v etičnih pomislekih ter tolmačenjih ustavnopravne ureditve o nedotakljivosti človeškega življenja ali razpravah o družbeni pogodbi in vlogi države pri zaščiti človekovega življenja. Opredelitve lahko izhajajo tudi iz pozivov stroke, ki s svojimi argumenti zagovarjajo ali zavračajo podporo prostovoljnemu končanju življenja. Veliko je tudi tistih s sočutnostjo do trpečih posameznic ter posameznikov, ki v življenju, polnem bolečin, ne vidijo in predvsem nimajo alternativnega izhoda. Vse to so, spoštovane kolegice in kolegi, legitimna izhodišča, bistveno pa je, da jih razumemo z vidika slovenskega družbenega prostora. V slednjem so namreč vsa ta izhodišča v svojem bistvu pravzaprav vprašanja. To so vprašanja, ki terjajo odgovore široke družbene razprave, obravnave znotraj vseh relevantnih strok ter sprejetje temeljnih sistemskih ukrepov za vključitev pravice do prostovoljnega končanja življenja, ki lahko pokrivajo celoten spekter, od podzakonskih aktov do ustavnih sprememb. V našem stališču se bom izognil obravnavi vsakega vidika nasprotovanja ali podpore predlogu zakona. Prav pa je, da na tem mestu tudi poudarim, da ne gre za oceno neprimernosti ideje prostovoljnega končanja življenja, saj menimo, da ima pravica do samousmrtitve mesto v slovenski družbi. Gre pa za kritiko pomanjkanja temeljev, ki jih zahteva sprejetje takega predloga zakona. Nadaljnja obravnava zato po našem mnenju terja dodatno strokovno usklajevanje ter široko javno razpravo, ki je zaradi učinkov tega zakona ključna. Temu priča že samo dejstvo, da tudi nekateri iz stroke tolmačijo, da bi ob morebitni uveljavitvi zakona zdravnik moral izvesti usmrtitev, čeprav predlagatelji dejansko uvajajo samousmrtitev. Gre torej za temeljni mehanizem, vendar z njim niso ustrezno seznanjeni niti predvideni izvajalci tega zakona. V naši poslanski skupini smo sprejeli tako predlagatelje tega zakona kot tudi njegove nasprotnike. Prvi so imeli dobre argumente in tudi slednji legitimne pomisleke. Temu pritrjuje tudi stališče Socialnih demokratov in temu primerno bomo poslanci o primernosti nadaljnje obravnave tudi glasovali. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov je, da če zakonodajni predlog odpre obravnavo temeljne pravice do življenja, se mora širši pravni, zakonodajni in družbeni sistem pripraviti na uresničevanje pravice do prostovoljnega končanja življenja. Prav tako se morajo stroke uskladiti glede tolmačenja ter izvajanja prostovoljnega končanja življenja, nenazadnje pa mora biti celotna družba ustrezno informirana z ostalimi neposrednimi in posrednimi učinki uzakonitve. Gre za ukrep, ki sega v sleherno poro naše družbe. Hkrati pa prepoznavamo, da je to koristen in human ukrep, ki ga podpira nezanemarljiv delež državljank in državljanov Republike Slovenije. Menimo, da gre za okrepitev enega izmed temeljnih poslanstev medicine, saj bodo s tem zdravniki bolje opremljeni, da omilijo trpljenje ljudi. Prav tako pa pozdravljamo dejstvo, da je predlog zakona dodatno odprl tudi razprave o nujno potrebni okrepitvi paliativne oskrbe pri nas. Zakona ne bomo soglasno podprli niti mu ne bomo soglasno nasprotovali. Vsak izmed poslancev Socialnih demokratov bo glasoval po svojem individualnem prepričanju. Menim da to še najbolje ilustrira kompleksnost tega vprašanja in odraža potrebo po nadaljevanju javne razprave ter ostalih prizadevanj, da v slovensko družbo vključimo ali iz nje izključimo pravico do prostovoljnega končanja življenja. Menimo, da bi referendum še najbolj primerno zajel stališča celotne slovenske družbe, zato naj, spoštovane in spoštovani, o vključitvi ali izključitvi primarno odločajo državljanke in državljani. Hvala.